Idemo na drugu raspravu, Klub zastupnika HDZ-a poštovani kolega Miro Totgergeli. Izvolite.

Poštovani

Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče.

Hvala gospodine predsjedniče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

Zamolit ću sada predstavnika predlagatelja da da dodatno obrazloženje navedenog prijedloga zakona, s nama je poštovani državni tajnik u Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja, Ivo Milatić. Izvolite. Hvala gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora. Uvažene saborske zastupnice i zastupnici, Zakon o tržištu električne energije jedan je od temeljnih zakona energetskog sektora. Prvi tržišni zakoni u energetici pa tako i Zakon o tržištu električne energije doneseni su u 2001. godini. Od tada do danas u cilju jačanja tržišnih odnosa i stvaranja zajedničkog europskog energetskog tržišta i u novije vrijeme energetske unije država članica doneseni su energetski paketi koji su uređivali odnose sudionika na tržištu u cilju jasnijeg, povezanijeg i nediskriminatornog tržišta. Zajednička nastojanja država članica za ubrzanje energetske tranzicije prema obnovljivoj energiji kao jednoj od najsnažnijih oružja u borbi s klimatskim promjenama rezultirala je i novom Direktivom 944 iz 2019. godine o unutarnjem tržištu električne energije. Tako i ovaj prijedlog Zakona o tržištu električne energije ima za cilj pripremiti to tržište za izazove energetske tranzicije i korištenje čiste i obnovljive energije električne, električne te izlazak iz neučinkovite proizvodnje električne energije iz fosilnih goriva. Također, ovaj zakon ima za cilj potaknuti proizvodnju iz solara na kućama građana diljem RH jer se uvodi agregiranje koje uz dosadašnju proizvodnju za samo potrošnju stvaraju uvjete za rast solarne proizvodnje na kućama građanima, građana u velikom broju. Stoga se zakonom uređuju odnosi na tržištu električne energije koji će osigurati neprekinutu, stabilnu opskrbu obnovljivom energijom i istovremeno ojačati ulogu kupca, njegovo aktivno sudjelovanje na tržištu kao i smanjiti energetsko siromaštvo i uvoz energije u RH. Zakonom se propisuju i pravila za proizvodnju, prijenos, distribuciju, opskrbu, a ovaj puta prvi put i skladištenje električne energije zajedno s aspektima zaštite potrošača u cilju stvaranja integriranih, konkurentnih, fleksibilnih, poštenih i transparentnih tržišta električne energije u EU orijentiranih na potrošače. Zakon se tako fokusira na sva tržišta veleprodajna, maloprodajna, kao i ona vremenska u smislu trenutka trgovanja i planiranja proizvodnje. ovakav suvremeni zakon i nove odnose i sudionike tržišta prije svega je omogućen tehnološkim napretkom u smislu uvođenja digitalnih platformi i numeričkog upravljanja sustavima. Ispred predlagatelja želio bih naglasiti da je zakon kreiran na način na koji je i direktiva pregovarana, a to je uz puno sudjelovanje onih koji su odgovorni za provedbu ovoga zakona. To su prvenstveno Hrvatska energetska regulatorna agencija, Hrvatski operator prijenosnog sustava i Hrvatski operator distribucijskog sustava. Oni će kroz donošenje svojih provedbenih akata biti zaduženi za učinkovitu regulaciju i vođenje sustava svatko u opsegu svoje nadležnosti. Zakon dakle prepoznaje nove energetske djelatnosti i postavlja nova pravila i obveze operatoru prijenosnog i operatoru distribucijskog sustava na čijem jasnom, na čijem jasnom, transparentnom i učinkovitom vođenju počiva razvoj elektroenergetske mreže i sigurnosti opskrbe električnom energijom. Uvođenje novih djelatnosti poput agregiranja energetske zajednice, građana, operatora zatvorenog sustava, skladištenje energije omogućen je prije svega tehnološkim razvojem i digitalizacijom sustava odnosno pametnim mjerenjima i upravljanjem proizvodnjom i potrošnjom na razini široko distribuirane infrastrukture za skladištenje i proizvodnju električne energije. Tehnološki napredak potrebno je iskoristiti i za razvoj novih proizvodnih kapaciteta u vlasništvu građana, prvenstveno ovdje mislimo na solarne panele ne samo na obiteljskim kućama nego i kroz energetske zajednice i solarne panele na višestambenim zgradama i poduzećima kojima to nije primarna djelatnost te se zakonom osnažuje uloga krajnjeg kupca koji može aktivno sudjelovati kao proizvođač i potrošač. Distribuirana proizvodnja odnosno proizvodna postrojenja priključena na distribucijskom sustavu postaju okosnica daljnjeg razvoja tzv. pametnih mreža. Zajedno s time jačaju se postojeća prava potrošača i uvode nova kako slijedi, prvo pravo na slobodan izbor opskrbljivača i ograničenje naknada za primjenu i prekid osim ako su ugovori s obveznim trajanjem i fiksnim cijenama raskinuti prije njegova isteka, pravo na pristup barem jednom od alata za usporedbu koji ispunjava određene zahtjeve pouzdanosti, pravo na pridruživanje energetskoj zajednici građana uz potpuno zadržavanje prava kupca uključujući pravo na napuštanje zajednice bez kazne, pravo na ugovor s dinamičnim određivanjem cijene, te pravo na pružanje svih informacija o pogodnostima i uključenim rizicima, pravo na Ugovor o agregiranju neovisan o opskrbi električnom energijom, pravo na proizvodnju, potrošnju, pohranu i prodaju električne energije pojedinačno ili putem agregata, pravo na ugradnju pametnog brojila po odluci da se isto smatra troškovno učinkovitim i pravo na energetskih siromašnih ili ugroženih kupaca na ciljanu zaštitu. Ovim se prava kupaca u RH izjednačuju s pravima kupaca koja postoje u ostalim zemljama EU. Sukladno zakonu opskrbljivači će morati pripremati besplatan alat kojim će biti dostupna usporedba cijena usluga na tržištu kako bi krajnji kupci mogli izabrati za njih najpovoljniju cijenu. Krajnjim kupcima se omogućava bolja informacija i kontrola računa za električnu energiju, obračun mora biti jasan, točan, sažet i predočen na takav način da omogućuje laku usporedbu. Nove obveze koje dobivaju opskrbljivači pomažu također u identifikaciji ugroženih i energetski siromašnih kupaca kojima se omogućava pomoć i na taj se način utječe na smanjenje energetskog siromaštva. Jedan od novih instrumenata koji zakon uvodi je agregator kao energetski subjekt i agregiranje kao energetska djelatnost čime se stvaraju novi i dinamičniji odnosi na tržištu. Agregator je taj koji će svojom uslugom na tržištu omogućiti da se na široj platformi uskladi distribuirana proizvodnja s potrošnjom kroz uspostavu tzv. virtualnih mreža. Zakonom se uspostavljaju transparentna pravila kojima se dodjeljuju uloge i odgovornosti svim sudionicima na tržištu i utvrđivanju pravila za razmjenu podataka između svih sudionika na tržištu, što je presudno za učinkovit rad agregatora. Opskrbljivači i agregatori će donijeti nove usluge na tržište i odgovarati će za upravljanje potrošnjom, te se osigurava da naknada za njihov rad bude odraz koristi upravljanja potrošnjom. U osnovnoj jedinici, u toj zajednici u fizičkom smislu razmjena električne energije će se događati u okviru energetske zajednice građana. One će kroz svoju pravnu i neprofitabilnu osobnost pod kontrolom vlasnika udjela ili članova čiji su odnosi zasnovani na dobrovoljnom i otvorenom sudjelovanju moći sudjelovati u proizvodnji, distribuciji, opskrbi i potrošnji uslugama energetske učinkovitosti ili uslugama punjenja za električna vozila, te pružati druge energetske usluge svojim članovima ili vlasnicima udjela. Kako se u slučaju energetskih zajednica građana radi o razmjeni energije u okviru zajednice ista je ograničena na razini niskog napona odnosno do transformatorske stanice i brojila na višem naponu. Unutar tog infrastrukturnog prostora za sve sudionike energetske zajednice građana i na njihovim obračunskim mjernim mjestima postupa se sukladno definiranim pravilima o dijeljenju električne energije o čemu vodi računa Operator distribucijskog sustava. Treba naglasiti u uvjetima distribuirane proizvodnje upravo ovi sudionici odnosno agregatori energetske zajednice građana stvaraju uvjete da se proizvedena električna energija nađe na tržištu i potroši na najbližem mjestu proizvodnje, te potiču stvaranja virtualnih elektroenergetskih mreža. Zakonom se ažuriraju pravila o pristupu mjernim podacima i podacima o potrošnji odnosno proizvodnji mrežnih operatora potrošača opskrbljivača i pružatelja usluga. Uspostavlja se i regulatorni okvir da bi se olakšalo povezivanje mjesta za punjenje električnih vozila na distribucijsku mrežu. Očekuje se poduzetnička inicijativa, posebice od strane opskrbljivača gorivom lokalnih zajednica, a punionice se smatraju krajnjim kupcem kupcem električne energije. Važna novina koja se uređuje ovim prijedlogom zakona je i provođenje javnog natječaja za izdavanje energetskog odobrenja za izgradnju proizvodnih postrojenja električne energije ili toplinske energije ili skladišta električne energije od strane ministarstva, a u skladu sa objektivnim i transparentnim i ne diskriminirajućim kriterijima. Na taj način stvoriti će se sigurna i stabilna klima za buduće investitore i učinkovito valorizirati energetski potencijal RH. Energetska odobrenja se dakle proširuju i na postrojenja za skladištenje energije, te se sukladno tome uvodi i djelatnost skladištenja energije koja se do sada nije nalazila u zakonu. Skladištenje električne energije rješava pitanje neupravljivosti proizvodnjom i sunca ili vjetra trenutačne viškove odnosno manjkove na tržištu. Energetsko odobrenje postaje inicijalni dokument razvoja projekata proizvodnje i skladištenja električne energije na prostorno planiran, okolišno prihvatljiv i elektroenergetski izvodivi način. Zakon naglašava važnost operatora prijenosnog i distribucijskog elektroenergetskog sustava za stabilnost rada i razvoj sustava i mreža. Tako su operateri ova dva sustava odgovorni za osiguravanje dugoročne sposobnosti sustava da udovolji zahtjevima za prijenos i distribuciju električne energije uključujući i troškovnu učinkovitu integraciju novih postrojenja za proizvodnju električne energije, posebno onih koja proizvode električnu energiju iz obnovljivih izvora. Operatori i nadalje moraju biti neovisni u svom radu u smislu svojeg pravnog oblika organizacije i donošenja odluka te su u tom smislu određeni zahtjevi pojačavaju. U slučaju operatora prijenosnog sustava, HOPS-a, obzirom da je infrastrukturna poveznica s drugim tržištima i operatorima prijenosnih sustava, zahtjev Direktive iz 2019. g. je izričita i izmijenjen u odnosu na isti iz Direktive iz 2009. g. te se društvo mora urediti u obliku dioničkog društva. Pri tome naglašavamo, nikakve reperkusije ista odluka ne smije imati na vlasnička pitanja, što znači da će HOPS i dalje biti u 100%-tnom vlasništvu HEP d.d. Poštovani saborski zastupnici i zastupnice, svjesni važnosti i uloge ovog zakona za energetsku tranziciju i gospodarski razvoj RH, važnosti za ispunjenje svih strateških dokumenata u energetici, od Energetske strategije i Nacionalnog klimatskog plana, a posebno svjesni njegovog reformskog sadržaja, bitnog za gospodarstvo i građane naše zemlje, uvjereni smo da ćemo kroz današnju raspravu dodatno pojasniti i unaprijediti tekst ovog Zakona, a sve to u interesu i na korist građana, posebno u smislu proizvodnje i solara, instaliranja baterija i korištenja agregiranja koje ovaj Zakon donosi i u konačnici, pojeftinjenja same električne energije za građane, u interesu poduzetništva, odnosno svih sudionika na tržištu električne energije i koji će dobiti primjenjiv i koristan zakon. Hvala. Hvala državnom tajniku. Idemo sada s replikama. Ima ih ukupno 10. Prva je na redu poštovana kolegica Vesna Nađ, izvolite. **Nađ, Vesna (SDP)** Zahvaljujem predsjedniče HS-a. Poštovani državni tajniče Milatić. Po vama, da li će ovaj Zakon o tržištu električne energije omogućiti svim građanima RH dostupnost odnosno korištenje električne energije jer vidjeli smo u medijima, da primjerice, na Baniji, odnosno Banovini neki građani ne mogu koristiti električnu energiju. Mi smo socijalna država, bar bi trebali biti, svi građani bi morali moći koristiti električnu energiju, a da ne govorim da bi naši, naša mjesta, naša sela, naši gradovi svi trebali imati javnu rasvjetu.

što je danas slučaj, a to je da je jedan dio RH nažalost zbog ratnih okolnosti ostao bez svojih priključaka jer je devastirana infrastruktura. Znači ovaj Zakon u smislu stvaranja novih dionika na tržištu, stvaranja agregatora, zatvorenih distribucijskih sustava i generalno, razigravanja tržišta, sigurno će pomoći u tome da se to sve što prije dogodi. Jasno da i kroz Nacionalni plan oporavka i sva ova sredstva koja su HEP ODS i HOPS dobit će kroz taj Plan. Oni će fizički pomoći njima da imaju dovoljno kapitala da ove preostale dijelove, posebno Banovine, da s one što prije naprave i ja se u to toplo nadam da će se brzo i dogoditi. **Jandroković, Gordan Hvala predsjedniče HS-a, poštovani državni tajniče, ovo je Zakon o tržištu električne energije, ali nekako je osjećaj kao da je upravo ovo zakon kojim se u potpunosti otvaraju vrata za ugradnju malih solarnih elektrana u elektroenergetski sustav. Ako se slažete s tom tezom, evo, detaljnije malo pojasnite zašto je to tako. Hvala. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Izvolite odgovor. **Milatić, Ivo** Hvala na pitanju. Točno ste to prepoznali, znači mi smo sada mimo svih direktiva, to je isključivo hrvatski bio proizvod, imali proizvodnju za samopotrošnju od 2018. Neki su mediji morali ići u Sloveniju snimati priloge, da je to tamo praksa, a već je to 4, 5 godina u Hrvatskoj, nažalost. I to na hrvatskoj televiziji. što se tiče ovoga, tu ste u pravu. Znači, ovaj Zakon otvara mogućnost da ono što je često u ovom Domu bilo govoreno da će hrvatski građani proizvoditi struju iz svojih solara, to je ovaj Zakon. On to omogućuje da se uvelike to može omogućiti, da možete proizvoditi struju iz svojih solara, da je možete pohraniti u svojoj kući u bateriji, a je agregator i putem svoga, vašeg opskrbljivača može koristiti s njom, trgovati, zajedno s vama sudjelovati na tržištu i omogućiti da troškovno itekako brzo isplatite tu investiciju, plus da vam struja u generalno bude jeftinija, znači apsolutno potiče solare na kućama. **Jandroković, Gordan Hvala lijepa poštovani predsjedniče HS-a, uvaženi državni tajniče, evo, današnji Prijedlog Zakona o tržištu električne energije, mene konkretno zanima što će on donijeti za hrvatske otoke, hoće li se i dalje omogućiti ulaganja u obnovljive izvore energije na našim hrvatskih otocima i hoće li zakon olakšati ulaganja u energetsku infrastrukturu kako bi i doprinijeli jačanju hrvatskog gospodarstva? Hvala. Što se tiče ovog Zakona, jasno da on ne potiče samo hrvatske otoke nego cijelu RH. On je napravljen tako da je jednoznačan i nedvosmislen u smislu toga kad je u pitanju izgradnja elektroenergetske infrastrukture, a posebno kad je u pitanju izgradnja elektroenegetskih postrojenja. Znači mi smo sada jasno i nedvosmisleno stavili državu na prvo mjesto i to državu putem svojeg ministarstva zaduženog za energetiku da prati proces od početka do kraja i da svakog onoga tko taj proces kad je u pitanju državno zemljište ne završi onako kako je zakon napravio, praktično isključi iz tog procesa jer je naša zadaća da državno zemljište bude u funkciji onoga, a to je što je prostornim planom predviđeno. Svakako ovaj Zakon doprinosi razvoju i elektroenergetske infrastrukture, a posebno otoka zato što jednostavno omogućuje i solarizaciju otoka, što je naš prvi i osnovni sada izvolite. **Jelkovac, Marija (HDZ)** Hvala lijepa predsjedniče. Poštovani državni tajniče. Ovaj zakon zasigurno ide i prema cilju još bolje zaštite potrošača pa osim promjene opskrbljivača u roku od 24 sata i preciznijih i boljih zaštitnih ugovornih odredbi također će se planira se uvesti i novi sustav mjerenja što bi što bi trebalo biti transparentnije i omogućavat korisnicima i potrošačima da u što kraćem roku mogu imati što preciznije stanje o potrošnji i na taj način pridonijeti štednji. Zanima me kakav će biti taj novi sustav? Da li postoje rokovi do kada će on biti uveden

na pametnim telefonima, a za starije građane koji eventualno se neće služiti pametnim telefonima ovaj sustav ipak omogućava da brzim izabiranjem svojih opskrbljivača i eventualno agregatora i starije osobe će imati mogućnost da kroz tvrtke koje će se specijalizirati za to da one prate vama vama vašu potrošnju i da vam izabiru najbolji model ustvari oni će na taj način biti u mogućnosti da aktivno sudjeluju na tržištu i da budu aktivan kupac kupac neovisno o svome teoretski znanju informatičkom. Znači ovaj zakon je propisao da sve te tvrtke mogu to biti i da građani to mogu biti sami, to je ideja da svi budemo isti. **Jandroković, Gordan Hvala lijepa. Poštovani državni tajniče. Jasno je da nam je cilj povećati ove obnovljive izvore energije, evo konkretno recimo što se tiče zauzetosti krovova po Hrvatskoj sa solarnim pločama, imate li saznanja koliki je nekakav postotak ili broj sada u Hrvatskoj i kako će ovaj zakon utjecati narednih pet godina da se zaista poveća broj solarnih ploča po krovovima, ne samo obiteljskih kuća nego i zgrada koje ste spomenuli jer ako malo nekakve izračune radite, ako si hoćete kroz godinu dana ono što potrošite kao električnu energiju putem solarnih ploča nadoknaditi vi morate prema ovim cijenama ovih fotonaponskih modula uložiti nekih čak 20.000 kuna, znači tek za deset godina će vam se to isplatiti. Očito ljudi ne samo da nisu motivirani nego i nemaju nekakvu financijsku računicu. Dakle, kako će država u praksi postići da bude što više

ta sredstva idu od 40 do 80% sudjelovanje u investiciji, to znači da se praktično ta investicija isplate onda jako brzo građaninu obzirom da mu fond pokriva kapric. Ono što ovaj zakon donosi, a to je da ćete vi imati agregatora i opskrbljivača koji će sudjelovati u vašim investicijama jel će se njemu to isplatiti, a vama će se isplatiti kao građaninu. Znači ovaj zakon omogućuje da se solarizacija praktično ide u velikom postotku i velikom dijelu zato što osim ovih potpora koje će država davati za sam pogon ovdje se sada tržište uključuje i on se uključuje u vašu kuću na način da da vam on odnosno kroz ESCO i ostale modele će biti motiviraniji da vam napravi solar i da na takav način vi dođete do jeftinije struje, a on dođe do cilja i do svoje proizvodnje. **Jandroković, Gordan Dobar dan g. Milatić. Svakako pozdravljam neka rješenja poput lakših postavljanja solara, formiranja tih energetskih zajednica, omogućavanja ljudima da skladište energiju i da s njom raspolažu i u svakom slučaju i da budu zaštićeniji u toj tržišnoj utakmici prema onima koji proizvode električnu energiju. No ono što me muči je dakle da u ovom zakonu stoji da su naši građani spremni preuzeti odgovornost za energetsku tranziciju maksimalno iskorištavajući primjenu novih tehnologija s ciljem smanjivanja iznosa svojih računa. Dakle, živimo u zemlji koja neprestano napreduje na ljestvici pokazatelja siromaštva i socijalne deprivacije gdje milijun ljudi skoro živi u uvjetima siromaštva, a 6,6% si ljudi ne može ne može priuštiti grijanje u najhladnijim mjesecima. Od kud to povjerenje u našeg potrošača koji će sada postati da tako kažem lav u tržišnoj utakmici. …/Upadica predsjednik: Mi ako ne bi imali povjerenje u svoje građane onda ne bi imalo smisla uopće našeg posla kojeg radimo. Jasno da to da li će se dogoditi da će ovaj zakon i benefiti od ovog zakona biti prihvaćeni od velikog broja građana, znači uvelike će ovisiti o tome o našoj komunikaciji prema građanima, o distributerima i opskrbljivačima kako će to sve oni organizirati u kojem roku će staviti pametna mjerila. A jasno, ovaj zakon razigrava tržište, a vjerujte mi kada tržište se uključi i onda će ono doći do naših građana koji eventualno sada i nisu zainteresirani. Sjetite se samo mobilne telefonije kako je to išlo u početku i kako je to danas. Ovo je nešto slično kao u mobilnoj telefoniji u ovoj sada u električnoj energiji. Znači agregatori, opskrbljivači i distributeri oni će se uključiti da će naši građani biti informirani i u to smo uvjereni. Hvala. Kolega Kirin, izvolite. ponovno postavilo pitanje i to u svjetlu donošenje novog Zakona o tržištu električne energije. U ministarstvu opovrgavaju tu mogućnost, kažu da privatizacija HEP-a d.d. ili njegovih dijelova nije u planu no da će doći do promjene hrvatskog operatera operatera prijenosnog sustava iz d.o.o. u d.d., to je jasno, mnogi posebno u javnoj raspravi zbog toga izražavaju sumnju, strahuju ili imaju informacije o kojima nije informirano ministarstvo. Molim vas za komentar. (HDZ)** Izvolite odgovor. Znači HOPS ne može biti više društvo s ograničenom odgovornošću, nego dioničko društvo. I mi smo to jasno prerisali u zakon. Raspravo o tome da će vlasnik HOPS-a biti netko treći ne dolazi u obzir biti će HEP kao što je bio i sada vlasnik HOPS-a i to je to. Špekulacije da netko nešto misli, slobodna smo zemlja svak može misliti šta hoće, mi dobro znamo što mislimo, a to je da je situacija takva kakva je i nema nikakve potrebe da je mijenjamo samo da moramo poštivati direktivu, a o između ostaloga dioničko društvo je i čvršći i bolji oblik u smislu trgovačkog prava i mi kao odgovorna država nemamo nikakvog problema s time da se to dogodi, to samo je još za bolju, bolje čuvanje interesa RH …/Upadica: Hvala./… kao vlasnika HEP-a. **Jandroković, Poštovani tajniče između ostaloga u zakonu je definiran i pojam energetska zajednica i definirano je da u tom, u toj zajednici mogu biti članovi i fizičke osobe i pravne osobe i obrtnici i mali poduzetnici i lokalna samouprava. Da li je predviđeno negdje, u ovom zakonu nije da li je predviđeno nekim drugim zakonom ili nekim drugim aktom da se te zajednice mogu javljati na natječaj koje raspisuje Fond za zaštitu okoliša ili da li su predviđeni neki drugi natječaji na koje se mogu javiti te zajednice za bespovratna sredstva s obzirom da znamo da je investicija dosta velika i pitanje da li će građani ulaziti u tu investiciju ukoliko se ne mogu javiti kao neka zajednica ili da se jave kao pojedinci. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Izvolite odgovor. **Milatić, Ivo** Hvala. Mislim ovim zakonom mi ne možemo propisivati gdje se oni mogu javljati gdje se ne mogu javljati. Svi sudionici u ovom zakonu se vrlo, u načelu mogu javljati na određene potpore potpore i fondove. Ovaj ne vidim razloga da se energetske zajednice ubuduće neće moći javljati na te, na te ovaj natječaje, a prvo dozvolimo da se energetske zajednice počnu osnivati, da vidimo kako će HER-a i ostala regulatorna tijela urediti sve to, kako će to funkcionirati i jasno nema nikakve zapreke da se u razgovoru sa Fondom za zaštitu okoliša ovaj kao recimo prvim kontrapartom koji bi tu nešto mogao napraviti ne vidi da se možda i u nekim programima potpore ne stave onda i energetske zajednice jer energetska zajednica u stvari kao što sad gađane financiramo za solare na krovovima tu bismo financirali građane i eventualno neke tvrtke u energetskim zajednicama što po meni ne bi smjelo biti problem. **Jandroković, Gordan Hvala lijepo. Evo ja sam u stvari dio odgovora već dobila u vašem odgovoru kolegici Jelkovac, a tiče se prilagodbe starih osoba i njihovog snalaženja kroz ovaj zakon za kojeg smatram da ide ukorak s vremenom, daje naglasak svim sudionicima u stvari i na tržištu. Ovo je jedna reforma u pozitivnom smislu, a posebno mi drago što se vodi briga o zaštiti potrošača. Sada me zanima hoće li kupci moći višekratno odnosno da li im će se ograničiti broj promjene opskrbljivača u navedenom petogodišnjem razdoblju unutar 24 sata.

da ovaj recimo neko vrijeme ne može promijeniti, ali intencija slobodnog tržišta da se opskrbljivači mogu mijenjati po točno definiranim pravilima. Teoretski hrvatski građani može uzeti i opskrbljivače iz neke druge zemlje u Hrvatskoj po ovom zakonu. To što se u načelu to vrlo rijetko će se dogoditi da će taj opskrbljivač biti zainteresiran pa da zbog manjeg broja tu nešto organizira, ali u zakonskom smislu nije ništa zabranjeno što je dobro. I zadnji je kolega Šimićević, izvolite. ulaže u obnovljive izvore energije. Ja bih ovdje htio problematizirati odnos nuklearne energije odnosno obnovljivih izvora energije, kolika je cijena u kilovatu i da li Hrvatska i dalje će biti ovisna o nuklearnoj energiji. I slijedeće pitanje da li će doista građani sad putem pametnog sustava biti zaštićeni od bilo kakve malverzacije? Hvala lijepo. Izvolite odgovor. **Milatić, Ivo** Što se tiče nuklearne energije vi znate dobro da smo mi suvlasnici 50% odnosno HEP u ime Hrvatske 50% u Nuklearnoj elektrani Krško i jasno da je to jedan značajan izvor struje koji dolazi u RH istina Bog knjiži se ko uvoz, a u stvari je izvorno naša struja, ona će funkcionirati dok zakonski i u svakom drugom smislu bude i okolišno bude moguće. A šta se tiče, što se tiče zaštite građana jasno da ovaj zakon definira sve procedure i sva pravila koja će jasno kroz regulatorna tijela biti donešena da građanin bude zaštićen. Ne govorimo da do danas građanin nije bilo zaštićen, bio je i danas zaštićen ali ovdje mislim da se ono precizira doslovno do, do kraja i do zadnjeg retka i rečenice i nema nikakvog razloga u to ne vjerovati. Zahvaljujem državnom tajniku, možete se vratiti na mjesto. Sada ćemo vidjeti žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ako ne, otvaram raspravu. Prvi je na redu Klub zastupnika SDP-a i poštovani kolega Željko Pavić. Izvolite. Hvala lijepa. Poštovani predsjedniče sabora, poštovani državni tajniče sa suradnicama, uvažene kolegice zastupnice i kolege zastupnici, evo pred nama je Prijedlog Zakona o tržištu električne energije koji je Vlada RH uputila Hrvatskom saboru kao i mnoge zakone do sada kojima se u stvari usklađuje zakonodavstvo RH sa zakonodavstvom EU. Ovaj zakon je između ostaloga i jedan od zakona koji bi u jednom dijelu trebao dati potporu u ostvarivanju ciljeva definiranih u Nacionalnoj strategiji razvoja RH do 2030.g., a ne smijemo zaboraviti ni Strategiju niskougljičnog razvoja RH s tim da moramo napomenuti da se Zakon o obnovljivim izvorima energije još uvijek nije našao na dnevnom redu HS, tako da ćemo cjelokupnost učinaka propisanih i propisa vezanih za zelenu energiju moći vidjeti tek nakon rasprave i usvajanja i ovog …/Govornik se ne razumije/…zakona. Nadam se da će to biti uskoro na dnevnom redu. Kao Klub SDP-a pozdravljamo što se u zakonu velika pažnja posvetila krajnjim potrošačima i njihovim pravima kao činjenici da se nije zaboravilo ni na zaštitu podataka potrošača, pa ću se u ovoj raspravi osvrnuti na dijelove prijedloga koji su vezani za njihova za njihova prava potrošača i onaj dio koji bi zapravo mogao potrošačima biti od velike koristi. Posebnu pažnju privlače nova regulatorna pravila kojima bi se trebali detaljnije urediti odnosi krajnjeg potrošača i opskrbljivača i kojima bi se krajnjim potrošačima trebala pružiti dodatna zaštita i sigurnost. Vezano za potrošače i njihova prava i regulatorna pravila, ono što je pomalo zbunjujuće je činjenica da se u prijedlogu zakona u dijelu ocjena stanja i osobna pitanja koja se trebaju urediti zakonom, te posljedice koje će donošenjem zakona proisteći veoma optimistično govori o novim regulatornim pravima, pa se između ostaloga navodi, ovo ću citirati zbog brojke koja je tu navedena. piše ovako. Nova regulatorna pravila obuhvaćaju cjelokupni okvir vezan uz zaštitu potrošača, informiranost i osnaživanje uloge krajnjeg kupca gdje isti mora imati jasne uvjete ugovora s opskrbljivačem, te mu se u narednom 5-godišnjem razdoblju omogućava promjena opskrbljivača unutar 24 sata, znači to izrijekom piše u opisu. Opskrbljivači moraju pripremiti besplatan alat kojim će biti dostupna …/Govornik se ne razumije/…cijela usluga na tržištu kako bi krajnji kupci mogli izabrati za njih najpovoljniju opciju, to smo čuli i u izlaganju g. tajnika, znači informatička podrška i sve ostalo što je potrebno da bi to svi kupci mogli imati. Krajnjim kupcima se mora omogućiti bolja informacija i kontrola računana za električnu energiju. Nove obveze opskrbljivačima pomažu također u identifikaciji ugroženih i energetski siromašnih kupaca kojima se omogućava pomoć i na taj način utječe na smanjenje energetskog siromaštva. Tumačeći ovaj dio zakona možemo doći do zaključka da će ovaj zakon rezultirati i dodatna ulaganja u infrastrukturu u dio vezan za pametna brojila koja za sada u Hrvatskoj nisu pravila nego su iznimka, te da će se u cilju provedbu ovog zakona morati napraviti iskoraci u tom dijelu i investirati u najkraćem mogućem vremenu u sustave naprednog mirenja, što će pokrenuti i druge industrijske grane i razvijati podrške, pa bi opravdano očekivale se nove investicije. No iako se u citiranom dijelu prijedloga zakona navodi da će se u cilju zaštite potrošača i njegove informiranosti i osnaživanja njegove uloge krajnjeg kupca morati jasno definirati uvjeti ugovora sa opskrbljivačem i da će mu se u slijedećem 5-godišnjem razdoblju omogućiti promjena opskrbljivača unutar 24 sata, te da taj podatak budi optimizam. Taj isti optimizam splasne kad pročitamo čl. 22. st. 1. u kojem se navodi, znači tema ista, maloprije smo čuli 24 sata, u čl. 22. st. 1. piše: Postupak promjene opskrbljivača i agregatora mora se završiti u najkraćem mogućem roku, a najviše u roku od 3 tjedna od datuma zahtjeva korisnika mreže u u skladu sa Pravilima o promjeni opskrbljivača i agregatora. Znači onih 24 sata koja su tamo navedena padaju u vodu. Naravno da sada nije jasno da li se u ocijeni učinaka zakona radi o lijepim željama za korisnike ili se u tom dijelu prijedloga zakona potkrala graška ili se greška potkrala u čl. 22. st. 1., razlika je velika i za krajnjeg potrošača, kažem, potrošača stavlja u bitno drugačiji položaj. Ukoliko su navodi u čl. 22. st. 1. točni oni krajnjeg korisnika stavljaju u bitno nepovoljniji položaj jer razlika u roku postupanja je 20 dana odnosno u odnosu na navedena 24 sata koja su navedena u ocjeni učinka zakona razlika je 480 sati. Mislim da ćemo se svi složiti da se u tom vremenskom periodu potroši velika količina električne energije i da trebamo izaći u susret krajnjem korisniku koliko je to maksimalno moguće. Svima nam je jasno da bez sustava pametnih brojila promjena operatera unutar 24 sata neće biti moguća ili će biti izuzetno teško izvediva, pa se javlja i dodatni problem vezan za tu problematiku. Naime, uvođenje sustava naprednog mjerenja nije definirano ovim zakonom već se u prijedlogu zakona navodi da će o uvođenju sustava naprednog mjerenja odlučiti ministar svojom odlukom i to na temelju ekonomske procijene svih dugoročnih troškova i koristi takvog sustava za tržište i pojedinog krajnjeg kupca s time da se pri ekonomskoj procijeni i odluci o uvođenju naprednog sustava mjerenja uzima u obzir ekonomski razuman i troškovno učinkovit oblik sustava naprednog mjerenja, te vremenski okvir uvođenja sustava naprednog mjerenja koji je ostvariv za operativa sustava. Znači, to će zapravo se reflektirati na taj način da jedan dio naših korisnika sigurno neće dobiti sustav naprednog mjerenja i da će ova promjena operatera i unutar 3 tjedna biti upitna, mislim da zapravo s obzirom na trenutno stanje na terenu da će biti nemoguće. Dakle, kad će i kakva predmetna odluka biti od strane ministra ne znamo, kao ni koji će biti stvarni efekti za krajnjeg potrošača. Uz odluku koju bi trebao donijeti ministar mora se uključiti i Hrvatska energetska regulatorna agencija koja bi trebala napraviti ekonomsku procjenu, pa mislim da se s pravom bojimo da od one optimističke brojke 24 sata unutar kojeg bi trebao moći se promijeniti operater neće biti ništa, barem ne u slijedećih nekoliko godina. Ove činjenice su još obeshrabrujuće kad se stave u kontekst odredbi iz čl. 33. koji govori o uvođenju sustava naprednog mjerenja na zahtjev krajnjeg korisnika, te se u st. 4. navodi da će ukoliko sam podnese zahtjev za ugradnju naprednog brojila krajnji korisnik nositelj troškove nabave i ugradnje naprednog brojila, a znamo da ti troškovi nisu mali i pitanje je kada će se isplatiti takva investicija. Iako se u čl. 32. definira da na području RH uvođenje sustava naprednog mjerenja koji doprinosi aktivnom sudjelovanju od krajnjih kupaca na tržištu električne energije u skladu sa čl. 30. i 31. ovog zakona osigurava ministarstvo te da će se troškovi uvođenja sustava naprednog mjerenja uzimati u obzir pri odobravanju planova razvoja operatera sustava i razmatranja opravdanih troškova kod određivanja tarifnih stavki za prijenos električne energije i tarifnih stavki za distribuciju električne energije. Znači u jednom dijelu zakona u jednom članu je predviđeno da će se ti troškovi priznati operaterima, međutim ukoliko to se neće sustavno raditi, ukoliko se to neće sustavno primjenjivati i ukoliko krajnji korisnik želi imati pametni sustav mjerenja odnosno napredni sustav mjerenja onda će to morati platiti sam. Rekao sam već ranije, pitanje je koliko će to njima biti isplativo i da li će se zapravo u to uopće upuštati. Znači gotovo je sigurno da se za određeni broj krajnjih potrošača ili neće moći poštivati zakonske odredbe ili da će određeni broj potrošača morati imati investicije u pametna brojila odnosno u sustav naprednog mjerenja. Ono što je isto nama kao socijaldemokratima interesantno, maloprije je to i tajnik u jednom dijelu objasnio su odredbe koje bi trebale biti dobre, napredne i ekonomski isplative za krajnje potrošai vezane su za energetske zajednice građana kroz koje se između ostaloga definira da vlasnik udjela i član u u energetskoj zajednici građana mogu biti naravno i fizičke osobe čije je mjesto stanovanja na području jedinice lokalne samouprave u kojoj je sjedište energetske zajednice, pa nam je interesantno da vidimo, da znamo kako će to biti regulirano, dal će se te zajednice moći javljati kasnije na natječaje za bespovratna sredstva s obzirom da znamo da je ugradnja panela izuzetno skupa i da je povrat investicije izuzetno dugačak. Hvala lijepa. Zahvaljujem. Idemo na drugu raspravu, Klub zastupnika HDZ-a poštovani kolega Miro Totgergeli. Izvolite. predsjedniče Hrvatskog sabora, uvaženi državni tajniče sa suradnicima, kolegice i kolege, lobisti pod svaku Pred nama je novi ja bi čak rekao moderan Prijedlog zakona o tržištu električne energije između ostalog točno je da se ovim prijedlogom zakona naše zakonodavstvo usklađuje s europskim. Korjenite promjene koje se trenutno događaju u energetskom sustavu prije svega imaju za cilj dekarbonizaciju dekarbonizaciju sustava i energetsku tranziciju prema čistoj energiji i zbog toga je potreban ovaj novi zakon kako bi i tržište pratilo te promjene u energetskom sustavu. Tržišni odnosi u sektoru električne energije kod nas postupno su se uvodili od 2001.g. i to 20 godišnje iskustvo koje imamo integrirano je i u ovaj prijedlog zakona. Tehni ki gledano kada smo se i postavili za cilj dekarbonizaciju sustava i energetsku tranziciju prema čistoj energiji gdje ključnu ulogu igra električna energija, onda je postalo nužno elektroenergetski sustav otvoriti, približiti krajnjem kupcu ili proizvođaču odnosno definirati pravila tako da do izražaja dolaze sva domišljatost i kreativnost kupaca do te mjere da kupac može i direktno trgovati sa proizvođačem. Naravno da je to prije 20 godina i tehnički bilo potpuno neizvodivo, a napredak tehnologija sve to danas omogućuje uz uvjet da moramo nove mjerne tehnologije i ugraditi u sustav, a za to naravno da nam je potrebno i određeno vrijeme. Uz nova zakonska rješenja i razvoj tehnologija moguće je postići jedinstveno unutarnje tržište koje će biti bolje povezano i bolje zaštićeno od prekida sustava istovremeno omogućiti veliku integraciju obnovljivih izvora energije i jače usmjeravanje prema tržištu i posebno prema pravima potrošača odnosno krajnjim kupcima na tom tržištu. Nova regulatorna pravila obuhvaćaju cjelokupni okvir vezan za zaštitu potrošača, informiranost i osnaživanje uloge krajnjeg kupca gdje isti mora imati jasne uvjete ugovora s opskrbljivačem te mu se u narednom petogodišnjem razdoblju, dakle kroz pet godina, omogućava promjena opskrbljivača unutar 24 sata. 24 sata. Opskrbljivači moraju pripremiti besplatan alat koji će biti dostupan svim kupcima kako bi mogli bez problema uspoređivati što koji od opskrbljivača nudi i gdje je za krajnje kupca najpovoljnije odnosno kojem opskrbljivaču ide kako bi sebi pribavio što bolju korist, mislim na samog kupca. Omogućava se stvaranje novih pravnih oblika koji sudjeluju na tržištu energetskih usluga imajući za cilj svim krajnjim kupcima omogućiti sudjelovanje u energetskoj tranziciji upravljajući vlastitom potrošnjom električne energije i provodeći mjere za poboljšanje energetske energetske učinkovitosti s ciljem postizanja ušteda u potrošnji energije. Ciljeve u pogledu obnovljive energije možemo postići jedino stvaranjem tržišnog okvira kojim se nagrađuju fleksibilnost i inovacije i gdje se krajnjim kupcima omogućava da budu nositelji fleksibilne potrošnje zasnovane na tržišnim principima koja je potrebna za prilagodbu elektroenergetskog sustava promjenjivoj i distribuirano održivoj proizvodnji električne energije. Nužan je tehnološki iskorak u upravljanju elektroenergetskom mrežom i naravno primjena novih tehnologija u proizvodnji. Namjera ovog zakona je osnaživanje kupca na način da im se pruže nužni alati koji doprinose snažnijem sudjelovanju na energetskom tržištu jer ovaj zakon upravo ima za cilj da svi građani imaju korist od unutarnjeg tržišta električne energije te da se na taj način ostvare ciljevi u pogledu obnovljive energije. Radi poticanja tržišnog natjecanja i osiguranja opskrbe električnom energijom po najkonkurentnijoj cijeni potrebno je omogućiti prekogranični pristup novim opskrbljivačima iz različitih izvora energije te novim pružateljima usluga proizvodnje, skladištenja energije i upravljanja potrošnjom. Upravo u tom smislu ovaj zakon postavlja sustav koji na tržištu električne energije uklanja nepotrebne prepreke u pogledu ulaska na tržište, rada na tržištu i izlaska s tržišta električne energije. Za sve skupine kupaca potrebno je omogućiti pristup izvanburzovnom i burzovnom tržištu električne energije, tržištu kapaciteta, uslugama uravnoteženja i pomoćnih usluga u svim vremenskim okvirima kako bi svi mogli trgovati svojom fleksibilnošću i električnom energijom koju su sami proizveli kao i omogućiti iskorištavanje svih prednosti udruživanja proizvodnje i opskrbe kako bi se postigla značajna korist unutar sustava te od prekograničnog tržišnog natjecanja. Dekarbonizacija prometnog sektora i smanjenje emisija iz prometnog sektora posebno u urbanim područjima su važni za ulogu elektromobilnosti u doprinosu ostvarenja navedenih ciljeva. Štoviše uvođenje elektromobilnosti važan je element energetske tranzicije. Tržišna pravila utvrđena ovim zakonom trebala bi doprinijeti stvaranju povoljnijih uvjeta za električna vozila svih vrsta, a posebice bi treba osigurati učinkovito uvođenje javno dostupnih i privatnih mjesta za punjenje električnih vozila te učinkovitu integraciju punjenja vozila u sustavu. Uvođenjem novog instituta energetske zajednice gađana svim se kupcima nudi mogućnost izravnog sudjelovanja u proizvodnji, potrošnji ili dijeljenju električne energije. Inicijative za energetske zajednice građana lociranih u zatvorenom distribucijskom sustavu prvenstveno su usmjerene na pružanje pristupačne energije po, posebne vrste kao što je obnovljiva energija i to svim korisnicima odnosno vlasnicima udjela u proizvodnom ili skladišnom objektu, a ne na način ostvarenja dobiti kao što je to inače slučaj kod tradicionalnih elektroenergetskih poduzeća. Energijom iz energetske zajednice građana može se unaprijediti i energetska učinkovitost na razini kućanstva što pak pomaže u sprječavanju energetskog siromaštva smanjenom potrošnjom i nižim tarifama za opskrbu. Kupcima iz kategorije kućanstva potrebno je dopustiti da dobrovoljno sudjeluju u inicijativama za stvaranje energetske zajednice građana te da u slučaju izlaska iz iste ne ostaju bez gubitka pristupa mreži kojom upravlja energetska zajednica građana ili bez gubitka prva koja im pripadaju kao kupcima. Pristup mreži energetske zajednice građana omogućava se uvažavajući poštene uvjete uz nadzor regulatorne agencije na isti način kako to radi i u pogledu pristupa drugih mreža. Računi su isto važni oblik gdje se može dobro informirati krajnje kupce pa zakon i u tom pogledu ima nova rješenja, a radi uključivanja svih krajnjih kupaca potrebni su odgovarajući poticaji i odgovarajuće tehnologije poput naravno naprednih sustava mjerenja koje prije svega nositelj uvođenja naprednih sustava mjerenja bit će HEP ODS, određen je vremenski period u kojem je to nužno napraviti za određeni postotak kupaca i bez naprednog sustava mjerenja, bez dobrog vođenja sustava ovaj prijedlog zakona neće zaživjeti zato jer velika uloga upravo HOPS-a i HEP ODS-a u primjeni ovog zakona za što mislim da su oni u potpunosti spremi. Prema ovom prijedlogu zakona pristup energetskim uslugama omogućava građanima da iskoriste svoj potencijal i povećaju socijalnu uključivost. Energetski siromašna kućanstva ne mogu si priuštiti takve energetske usluge zbog kombinacije niskim primanja, velike potrošnje energije i loše energetske učinkovitosti svojih domova. Sustav prikupljanja podataka radi povećanja broja energetski siromašnih kućanstava se obavlja u suradnji sa sustavom socijalne skrbi. U cilju napretka prema potpuno dekarboniziranom elektroenergetskom sustavu potrebno je također ostvariti napredak i u pogledu sezonskog skladištenja energije. Takvo skladištenje energije je element koji bi služio kao alat za rad elektroenergetskog sustava kojim bi se omogućile kratkoročne i sezonske prilagodbe, a radi rješavanja problema varijabilnosti proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora i povezanih ispada u tim razdobljima. Regulatorna tijela treba bi osigurati da operatori prijenosnog sustav i operatori distribucijskog sustava poduzimaju odgovarajuće mjere kako bi svoju mrežu učinili otpornijom i fleksibilnijom. Ovim se zakonom ide i za učinkovitim postizanjem ciljeva energetske unije i posebnih okvira klimatske i energetske politike do 2030. godine. Kao što sam već rekao ovo je novi moderan zakon čijim provođenjem u potpunosti otvaramo vrata obnovljivim izvorima energije, a najviše malim solarnim elektranama. HDZ podržava ovaj prijedlog zakona. Hvala. Hvala i vama. Idemo na treću raspravu, Klub zastupnika Domovinskog pokreta i poštovani kolega Davor Dretar. Izvolite. Poštovani gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora, uvaženi državni tajniče sa suradnicima, kolegice i kolege, lobisti pod svaku cijenu žele Hrvatskoj nametnuti model bez emisija CO2 iako je ova zemlja ugasila gotovo sve industrijske potrošače. Očito osjetili su da su Hrvati pogodni za velike podvige glede zelene budućnosti makar se iselilo stanovništvo tamo gdje će jednoga dana niknuti vjektroelektrane i ogromne sunčane elektrane. Kad već govorimo o lobistima bitno je neka hrvatska javnost zna da je potpredsjednica Hrvatskog društva lobista koje je direktno povezana u lobiranjem u energetici supruga aktualnog ministra. Međutim, potrebno je istaknuti da i tvrtke koje su izgradile ostale obnovljive izvore, vjetroelektrane, bioelektrane na biomasu ili bioplin te sunčane elektrane imaju dobiti koje nisu manje od 25% prihoda. Postavlja se jednostavno pitanje da li se zaštita klime svodi na beskrupulozno bogaćenje pojedinaca i je li ta plemenita ideja doživjela potpuni fijasko ovdje u Hrvatskoj? Drastičan primjer je i vrlo popularna afera vezana za vjetroelektranu Krš-Pađene. U nju su upletene i glavne državne institucije odgovorne za energetiku, Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, HERA, Hrvatski operator tržišta energije. Nije zgoreg ovdje podsjetiti još jednom hrvatsko građanstvo da je povlaštena tarifa za Krš-Pađene 15-tak EUR-a po megavat satu manja od čuvenih tarifa koje je odredilo Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva, a one iznose 109 EUR-a po megavat satu. Krš-Pađene ima 94 RUR-a. Može li još jedna usporedba? U Njemačkoj povlaštena tarifa poslije 6.g. pogona vjetroelektrane iznosi 49,5 megavat sati, EUR-a po megavat satu, ispričavam se. Novac od poticaja za tako proizvedenu energiju ne ostaje u Hrvatskoj već pomalo odlazi u strane zemlje koje ne samo da nam prodaju svoj proizvod već ih mi obilato nagrađujemo poticajima. Direktna dobit za hrvatsku industriju vrlo je mala, Hrvatska naime ne proizvodi bitne komponente za vjetroelektrane ili solarne elektrane, industrija je bazirana na proizvodnji hidroelektrana koje su jednako tako obnovljivi izvori, ali stavljeni stavljeni su po strani, čitamo li ponovno ovdje utjecaj lobista? 80% dijelova i opreme za hidroelektrane se proizvodi u Hrvatskoj, osim naravno turbina koje su se i one proizvodile dok očigledno vrlo kvalitetnim radom nije uništena jedina tvrtka u Karlovcu koja ih je mogla proizvesti. Uprava HEP-a postavljena od strane premijera provodi energetsku politiku koja potiče izgradnju vjetroelektrana i sunčanih elektrana dok na drugu stranu potpuno zanemarujemo hidropotencijal kojim naša domovina obiluje. Predsjednik uprave HEP-a tako se hvali da je HEP investirao i izgradio prvu vjetroelektranu u Hrvatskoj koja nije u sustavu poticaja, a to je državno poduzeće od inozemne tvrtke Nordex dogovorilo isporuku turbina za izgrađenu vjetroelektranu ukupne vrijednosti oko pola milijarde proračunskih kuna, dakle iskrene čestitke. Još jedan bitni detalj. U konačnici je u hidroelektranama proizvedeno 5338 gigavat sati odnosno 29% potrebne električne energije, termoelektrane nešto malo više od 4000 gigavat sati, nuklearna elektrana Krško 3020 gigavat sati, a HEP-ova vjetroelektrana Korlat proizvela je 52 gigavat sata, a sunčane elektrane i bio elektrana 26 gigavat sati. Naravno tu su i sjajne kadrovske odluke. Kompletan i stručan kadar u HEP proizvodnji je smijenjen u proteklih nekoliko godina. Na njihovo mjesto doveden je poslušnički kadar koji ne može donijeti niti jednu samostalnu odluku, a da je predsjednik uprave ne odobri, dakle klimavci. HEP grupa je u prošloj godini ostvarila konsolidiranu neto dobit od 1,46 milijarde kuna, što je u odnosu na prošlu godinu više za 61,1 milijun kuna. Nažalost, iako zvuči lijepo podatak je to poražavajući za upravu. Po stajalištima svih relevantnih ekonomista HEP je tvrtka koja svoju kompletnu dobit treba reinvestirati i biti industrijski pokretač, te svojim investicijama podizati kompletno gospodarstvo RH. Počet ću i prema nešto malo citata iz ovog prijedloga zakona. Računi za električnu energiju važno su sredstvo informiranja krajnjih kupaca Krajnji kupci, a osobito kupci iz kategorije kućanstava trebali bi imati pristup fleksibilnim aranžmanima za stvarno plaćanje svojih računa. Pristup energetskim uslugama omogućava građanima da iskoriste svoj potencijal i poveća im socijalnu uključenost, moramo priznati, zvuči izvanredno. Energetski siromašna kućanstva ovdje se spominju, čini mi se da u Hrvatskoj imamo i egzistencijalno siromašna kućanstva, a ne samo energetski. Suglasni smo i uvijek ćemo biti suglasni sa tvrdnjom „ako si potrošio plati“, oko toga spora nema, ali kako da platiš kada nisi ni sam siguran koliko si potrošio, ako ti se za prvu neplaćenu ratu struje blokiraju računi, ako stojiš u 100-metarskom redu da otvoriš zaštićeni račun. Sve su ovo izvanredne ideje. preći ćemo malo i na čuvenu elektromobilnost, moramo reći zvuči izvanredno. Dekarbonizacija prometnog sektora, posebno u urbanim područjima, fantastično, kao da gledamo neki film Ridleya Scotta. O čemu mi ovdje pričamo? O državi koja je ove godine dala 15 milijuna kuna za nabavku električnih automobila i to su u jedno prijepodne ljudi preuzeli. Dajte 3 stotine milijuna, napravimo tu karbonizaciju ozbiljnim projektom, sagradimo mrežu punionica jer kako ćemo pustiti na ceste stotine tisuća električnih vozila, a nećemo ih imati gdje napuniti. Čini mi se da smo u ovom sjajnom prijedlogu zakona koji stvarno radimo za 21. stoljeće zanemarili činjenicu da energetski i kroz odgovornost i kroz spremnost, a prvenstveno kroz volju onih koji vode ovu državu mi stojimo u 18. stoljeću. Zakon je ovo, da završim konačno sa još jednim citatom iz istoga. Zakon je ovo, sa ciljem stvaranja integriranih, konkurentnih, fleksibilnih, poštenih i transparentnih tržišta električne energije koja se primjenjuju u cijeloj EU, a orijentirana su na krajnje kupce. Oh, kako to gordo zvuči. Predlažem da uz ovaj Zakon o tržištu električne energije jednako tako sa istom hrabrošću i čvrstom voljom po hitnoj saborskoj proceduri krenemo i sa razvrstavanjem stanovništva za prvu hrvatsku misiju na Mars. Hvala lijepa. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala lijepa. Sada će u ime predlagatelja govoriti poštovani državni tajnik Ivo Milatić, izvolite.

ovdje se radi o Zakonu o tržištu električne energije, a ovaj, veliki dio vašeg izlaganja je bio tako interesantan. Ali, jednostavno moram reći da povezivati mojeg ministra i bilo koga iz njegove obitelji sa svime što se dogodilo u energetici po vama, je apsolutno deplasirano. Zna se otkad je g. Ćorić postao ministar, a ovo sve o čemu vi pričate što je po vama sporno je dogođeno u nekom vremenu i davno kad je dogođeno i to je kako je i na koji način biti, to ćemo još vidjeti. Što se tiče toga da optuživati HEP i državu da smo totalno zaopustili hidropotencijal, to je isto tako deplasirano, vi znate dobro da se .../Govornik radi da je revitaliziran kompletni hidropotencijal, da su pojačani kapaciteti u zadnjih nekoliko godina, da se radi na reverzibilnom na elektrani Blace, da postoji jedan privatni projekt kojih također radi na reverzibilnoj elektrani Vrdovo, tako da hidro, da postoji veliki broj malih projekata koji govore o hidropotencijalu, a govoriti zašto je HEP ušao u vjetroelektrane, zašto ulaze u solare na Cresu i na Visu i na ostalim dijelovima, također, je isto u najmanju ruku, smiješno, što bi trebao HEP? HEP bi trebao pustiti da energetska tranzicija se događa samo u privatnom sektoru, a da državno poduzeće HEP ne bude unutra uključeno. Ono je uključeno, bit će sve više uključeno i reći da je HEP u vjetroelektranu Korlat investirao 500 milijuna proračunskih kuna, onda će ispast da smo mi ovdje neka luda država, da smo mi počeli raditi vjetroelektrane iz državnog proračuna. Jasno da je HEP to investirao iz svojih sredstava jer su kreditna ili njihova sredstva koja su uprihodili od, sukladno sukladno pozitivnim propisima, logično da mora investirati sredstva da bi napravili elektranu. Ta elektrana je samo u pokusnom radu isplatila skoro više-manje sve ono što je HEP trebao dati ovome, vlasniku od kojega je kupio projekt. Znači ovdje kategorički odbijam teze da je jednostavno ovaj, ono što mi danas radimo, kad govorim mi, onda mislim na HEP u kojem upravlja RH i ovaj, i putem svojih tijela, da je to nešto krivo, dapače, to je ispravno. Što se tiče elektromobilnosti i ovog euforičnog pristupa, kao to je neka bajka. To nije uopće bajka. Mi smo svjesni toga kao jedna država koja je izrazito turistička da elektromobilnost u smislu punionice naša apsolutni prioritet. U Nacionalnom planu oporavka smo ostavili ozbiljna sredstva. Fond planira u ovoj godini značajna sredstva potrošiti za elektromobilnost, a posebno za punioce. Što se tiče vozila, tu bi se mogao složiti da imamo novaca da bude i veća količina sredstava za vozila, ali prvo ono što mi moramo napraviti je infrastruktura za ta vozila. Nama će doći naši gosti sa elektrovozilom, naš prvi prioritet državnog ulaganje je u elektroenergetsku infrastrukturu za punjenje, a onda kasnije za nabavku vozila. Tko sretniji od nas ovdje svih u ovoj sabornici i svih onih koji nas gledaju i građane ove zemlje da mi imamo dovoljno proračunskih sredstava da damo i 300 i 500 milijuna za nabavku elektrovozila. Moramo bit malo i realni. Pa mi imamo tu i potres i Covid i imamo i 100 stvari drugih. Lako je govoriti dajmo, dajte. Idemo u pravcu onoga što je realno, u pravcu onoga gdje ćemo doći do svojih ciljeva u prometu, u prometu, kako ćemo ispuniti svoje ciljeve u prometu, kako, na način da ćemo imati punioce i da će naši gosti nama moći doći, a s vremenom ćemo i mi kupiti elektrovozila. To bi bilo otprilike ukratko i ovaj, samo mi je žao što o ovom Zakonu suštinski nije rečeno ono što često naglašavate, a to je da omogućuje solarizaciju Hrvatske, da omogućuje agregiranje, da omogućuje izgradnju novih solarnih velikih elektrana koje su do sada bili u zastoju i jasno da omogućuje izgradnju novih proizvodnih kapaciteta i postizanje naših elektroenergetskih ciljeva. Hvala lijepa. Imamo više replika na vaše izlaganje, prva je ono poštovane zastupnice Mrak-Taritaš. **Mrak-Taritaš, Anka (GLAS)** Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče HS-a, poštovani državni tajniče. Postavili ste pitanje koja smo mi to luda država. E pa da je to tema dnevnog reda ovog Sabora, sigurna sam da bi sabornica bila puta i da bi rasprava bila zanimljiva. temu koja je. Između ostalog, u postupku javne rasprave su vam nezavisni sindikati se snažno protivili odredbi čl. 86 st. 1, odnosno oprostite, st. 14 koji predviđa promjenu pravnog oblika HOPS iz društva s ograničenom odgovornošću, dioničko društvo. Ja sam jedna od onih koja misli da treba gledati u budućnost, da ne možemo ostati zacementirani na mjestu, da EU ide naprijed i da mi cijelo vrijeme kaskamo, a da trebamo imati proaktivno, da jednako tako o ovom Zakonu razmišljam proaktivno. Vi, dakle nezavisni sindikati se bude da nije bilo razgovor s vama, da je ostalo

A što se tiče ovog oko sindikata, mi smo sukladno zakonu na povjerenstvu koje je nadležno za ovu problematiku, a i tiče se energetike u kojem su sindikati održali sastanak, a tom povjerenstvu smo dobili potporu za ovaj Zakon većinom glasova. Istina Bog, sindikati su bili suzdržani, imali su izdvojeno mišljenje, mi smo sindikatima objasnili zašto se ne slažemo s njihovim izdvojenim mišljenjem, jasno, uvažavamo mišljenje sindikata, ali ne možemo se složiti da bez razloga ne, ne, ne, ovaj ne provedemo direktivu pa ćemo dobiti penale i kazne i ne možemo se složiti s temom da nekakve institute koji u direktivi postoje ne primjenjujemo ako mi procjenjujemo da su ti instituti u redu. Slijedeća replika poštovane zastupnice Marić. **Marić, Andreja (SDP)** Hvala lijepo. Poštovani državni tajniče ovdje u ovom prijedlogu zakona imamo par članaka govora o sustavima naprednog mjerenja odnosno naprednih brojila. Koliko vi mislite da će se toga ugraditi u narednih par godina? Nešto krajnjih kupaca već sada ima konkretna ta digitalna brojila, na apartmanu na moru imamo digitalno brojilo ali još uvijek moramo plaćati naknadu čak i za one mjesece kada nismo dolje, dakle naknadu za očitanje. Da li vi mislite da je to u redu da se plaća ta naknada kad niti trošiš niti si dolje i koliko će zapravo ovaj sustava digitalnih brojila spriječiti spriječiti zapravo takvo pelješenje krajnjih kupaca. Hvala. ono što bismo rekli ispravno baš u svakom smislu riječi. Ono što je i gospodin Pavić maloprije govorio, znači radi se o slijedećem. Predvidjeli smo digitalizaciju, predvidjeli smo da ministar donese program da eventualna sredstva koja ćemo imati i upotrijebimo za nabavku brojeva jasno da smo predvidjeli i s druge strane onamo gdje nema digitalizacije i ovaj maksimalni rok da se dogodi proces jer ne možemo sada reći ima digitalizacija, a nje u stvari još nema nego je u povojima ovaj, a da ovaj drugi dio ne napravimo. Odgovor na vaše pitanje je jednostavan, što prije uvedemo digitalna brojila, a do '25. imamo mogućnosti i sufinanciranja od strane fondova i napravit ćemo to maksimalno koliko možemo to će prije svi potrošači biti ravnopravni i manje zakidani pod navodnike. **Reiner, Željko (HDZ)** Slijedeća Drago mi je da je ovdje nešto spomenuto što nas već druže vrijeme zanima. Dakle, spomenuli ste elektromobilnost, prioritet su znači električne punionice na naše ceste će doći električni automobili, gosti s električnim automobilima moramo im omogućiti punionice, a isto tako moramo omogućiti i infrastrukturu za razvoj naših električnih automobila pa u Nacionalnom planu oporavka i otpornosti postoje izrijekom spomenute dvije firme. Jedna je dakle Project mobility d.o.o. kojem se namjerava dodijeliti kojem se namjerava dodijeliti 1,5 milijardi kuna za razvoj upravo takvog projekta znači punionica električnih automobila negdje u Zagrebu. Zanima me što očekujete od te tvrtke, što ona uopće misli razviti, dakle da li misli kupiti rješenje izvana ili razvijati svoja rješenja jer mnogi kalkuliraju upravo da je riječ o ovom prvom. I drugo, znači Project mobility d.o.o. nema niti registriranu svoju web stranicu trenutno …/Upadica: Hvala./… pa o kojoj je zapravo firmi riječ? **Reiner, Konkretno radi se o dijelu koji pokrivaju kolege iz ovog dijela koji se isključivo bave gospodarstvom i energetikom jer u ovom dijelu za kojeg sam ja odgovoran u nacionalnom planu nema te tvrtke, tako da ja sada ne bi ovdje nešto vama rekao, a ne provjerio. Provjerit ćemo i poslati ćemo vam na klub ovaj odgovor, da se ne bi dogodilo sada da nešto vam krivo kažemo. **Reiner, Željko (HDZ)** Slijedeća replika poštovanog zastupnika Pavića. Poštovani tajniče znamo i kroz povijest da je zapravo energetika bila dosta razvijena i da se vodilo računa u RH o energetici bez obzira da li se je radilo o električnoj energiji ili nafti ili nekom drugom izvoru energije drago mi je da ste taj sustavni pristup spomenuli danas i da će se zapravo napraviti nekakav redoslijed troškova da se neće najprije registrirati automobile, a da nemamo prije toga riješenu mobilnu infrastrukturu, I to je stvarno pohvalno. Međutim ono što mene interesira, budući da evo ljeto je na otoku, jednom otoku prekrasno već 30 godina kako to mislite to riješiti na otocima? Da li su to isključivo sunčane elektrane, da se naprave ovoga punionice za automobile i da se zapravo ti kapaciteti povećaju jer htjeli ne htjeli za par godina ćemo imati veliki broj turista koji će doći sa elektroautomobilima na te otoke, a punionice neće to podnijeti jer već danas kad se uključi treća škrinja u selu više to neradi. **Reiner, Željko (HDZ)** Poštovani državni tajnik. **Milatić, Ivo** Što se tiče otoka vi znate da još od vremena prije više od 10 godina je donešena odluka da se na otocima ne rade vjetroelektrane znači isključivo sunčane elektrane. Svi projekti koji su u obnovljivom smislu na otocima su

kapacitete generalnog dovođenja struje na otoke ili odvođenje zato što u nacionalnom planu oporavka i modernizacijskom fondu smo predvidjeli promijeniti do jedan podmorski kabel koji je dotrajao i 60 i više godina je star čak i moglo bi biti okolišno problematično što ide starije. Znači

Hvala predsjedavajući. Poštovani gospodine državni tajniče u potpunosti sam suglasan da nam ovakav zakon treba. To je potpuno jasno svima, primjedbe koje ima oporba mogu biti naravno i vezane uz, evo recimo jedna zanimljiva stvar evo ovdje sam našao kroz Odbor za zakonodavstvo čak 52 primjedbe na ovaj prijedlog zakona. Govori se da treba zakon dodatno doraditi, da određeni stavci uopće nisu precizirani, suvišni su poneki, potrebne su u cijelom ovom zakonu barem po stavu Odbora za zakonodavstvo čak 52 sadržane dorade. Evo ovdje je izvješće vjerujem da ste ga i vi vidjeli. Nismo protiv zakona, mi smo za dobar zakon. Ovaj zakon u principu nije baš najbolji, nije dobro napisan, nije precizna, poprilično je futuristički što bez daljnjega podržavam, ali evo kada ste već spomenuli kazne i kašnjenja nedavno smo imali ovdje Zakon o pružanju usluga u turizmu koji smo brzo morali progurati da ne platimo kaznu.

zato postoji jasno i usuglašavanje, jasno mi smo uvijek zahvalni Odboru za zakonodavstvo koji svojim, svojim stručnim znanjem pomaže da ovako jedan kompleksan zakon sa velikim brojem članaka, sa velikim brojem sudionika u javnoj raspravi, imali ste priliku pogledati koliko je bilo sudionika i logično je tu da se događaju možda neke sitne popravke koje ćemo trebati napraviti, mi ćemo to napraviti. Ja sam uvjeren da je ovo jedan odličan zakon, da je reformski zakon, da ovdje nećemo opet stizati ništa jer i sada ne stižemo, u skladu smo s direktivom, sve na vrijeme radimo i jasno je da je naš stav da osim što taj zakon mora biti životan i mora biti koristan, po meni nije futuristički nego baš je u vremenu u kojem treba biti i treba imati i hrabrosti i znanja i umijeća da se on provede, a mi to imamo. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala vam lijepo. Slijedeći Klub zastupnika bit će onaj nacionalnih manjina u ime kojeg će govorit poštovani zastupnik Veljko Kajtazi, izvolite.

ministarstva, poštovane kolegice i kolege. Drago mi je da danas imam priliku naglasiti jedan važan problem, a na koji se ovaj prijedlog Zakona o tržištu energije dovoljno ne osvrće. To nisu samo osobe koje žive u energetskom siromaštvu, zbog niskih primanja, visoke potrošnje, zbog velikog broja ukućana i nezaposlenosti, kao i zbog loše energetske učinkovitosti vezane za loše objekte. Pored njih tu su i osobe koje u 2021.g. nemaju nikakav pristup električnoj energiji ili to imaju po višestruko skupljim cijenama od tržišne na način da koriste ilegalne priključke, te plaćaju paušal osobama koje osobno zbog navedenog nazivam kamatarima. U lipnju prošle godine imajući u vidu ovaj problem, a zahvaljujući premijeru Andreju Plenkoviću, ministru Ćoriću, te upravi HEP-a potpisan je Ugovor o financiranju programa priključivanje na energetsku mrežu kućanstva u romskim naseljima u okviru operativnog programa Vlade RH za Romsku nacionalnu manjinu 2017.-2020.. Prvu fazu ovog projekta proveli smo u potpunosti na način da smo putem projekta priključili oko 250 kućanstava u romskim naseljima na područjima Sisačko-moslavačke, Bjelovarsko-bilogorske, Koprivničko-križevačke, Brodsko-posavske, Osječko-baranjske, Međimurske i Varaždinske županije. Važno je naglasiti da su ona prethodno legalizirana, atestirana, te su u vlasništvu pripadnika Romske nacionalne manjine. Za priključke su korisnici trebali ispuniti zakonske preduvjete kao što su legalizirane građevina i plaćanje naknade za priključenje, a ministarstvo je slijedom toga osiguralo 2 milijuna kuna kojima će se provesti priključivanje na energetsku mrežu kućanstva. Suzbijanje energetskog siromaštva važan je problem na koji moramo djelovati i kroz zelenu energetsku tranziciju, te promjene paradigme uopće kad govorimo o opskrbi električnom energijom. Kako i ovaj tekst prijedloga navodi opskrba se decentralizira i dekarbonizira, te je orijentirana na obnovljive izvore u odnosu na povijesno vertikalne integrirane monopole sa velikim centraliziranim nuklearnim elektranama ili elektranama na fosilna goriva. Krajnji kupci i oni koji će to tek postati, pogotovo oni koje možemo smatrati siromašnima u energetskom smislu prvi bi trebali osjetiti benefite ove racionalizacije i procesu osnaživanja kupaca koji se spominje. Rezultat koji sam spominjao od oko 250 novih priključaka je dobar, ali ne i dovoljan. Na to nas upućuju i dostupni podaci Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade RH, a ti podaci otkivaju da 11,9% romskih kućanstava nema električnu energiju u svojim kućama, što je nalaz identičan onome iz 2011.g., dakle do zaključivanja ugovora koji spominjem nije bilo značajnih iskoraka. Ne treba zaboraviti da se pri anketama koje su provođene nije uzimalo u obzir je li priključak legalan ili ilegalan, što govori da su i oni koji imaju struju u riziku da bez nje i ostanu. Kad govorim o romskim naseljima tj. izdvojenim naseljima, u njima čak 14,6% kućanstava nema pristup električnoj energiji. Usput rečeno, kanalizaciji nema pristup čak 73,3% 73,3% kućanstva, a vodi dobivenoj putem vodovoda 43,3%. Ovi su podaci objavljeni 2020.g., dakle 2/3 Roma u našoj zemlji nema pristup kanalizaciji, gotovo pola vodi iz vodovoda, a 14,6% stanovnika romskih naselja nema struju. Pored zakona o kojem danas raspravljamo i izmjenama koje su ponajviše fokusirane na usklađivanje sa europskim direktivama i zelenoj tranziciji malo se govori o najsiromašnijima, a čini mi se da će od ovakvih izmjena najviše profitirati oni koji će moći ulagati u napredne tehnologije, baterije, skladištenje struje, kupnje iste po jeftinim tarifama i slično, dok će se razlike kod onih koji žive u najgorim uvjetima i ostalima još više povećati. U tom kontekstu potrebno je iznaći mehanizam da ne govorimo samo o zelenoj energetskoj tranziciji dok istovremeno ne mislimo kako da od tog profitiraju oni najugroženiji. S obzirom da sam obavio niz razgovora u HEP-u, pa i na ostalim mjestima kao što je „Končar“, smatram kako bi se više trebali fokusirati kako da najnovije tehnologije i modele testiramo upravo na način da se onim najugroženijima pruži mogućnost testirati te tehnologije u sinergiju tvrtki kao što je HEP, JLS-ovi i privatnog sektora. Ključni problem na koji sam naišao u provedbi ugovora zaključenog sa HEP-om je imovinske pravne prirode. Cilj koji imao je opskrbiti legalizirane objekte u romskim naseljima, legalnim priključcima za struju. Međutim, ispostavilo se da to nije moguće da brojni legalizirani objekti nisu legalizirani na česticama koji su 1/1 vlasnišnog vlasnika legaliziranih objekata. Dakle, u procesu legalizacije koja je provođena putem jedinica lokalne samouprave i bivše Agencije za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada proces nije bio vezan za rješavanje imovinsko pravnih pitanja. isti nije usklađen sa zakonom o kojem danas raspravljamo i pravilima o priključenju na distribucijsku mrežu mimo koje HEP nikog ne može spojiti na struju legalno. Zbog toga se nalazimo u paradoksalnoj situaciji da imamo legalne objekte, imamo vlasnike objekata, ali oni ne posjeduju zemlju na kojoj su objekti izgrađeni. Zahvaljujem se ovim putem Ministarstvu prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine, te ministru, državnoj tajnici, pomoćniku koji su žurno izradili i izdali suglasnost za objekte koji se nalaze na državnim zemljištima ali se sad postavlja pitanje što za brojne objekte koji ne mogu iz raznih razloga dobiti suglasnost vlasnika ili suvlasnika čestica. Posebno se obzirom da je proces legalizacije završen postavlja pitanje kako će do struje u 21. stoljeću doći oni kojima objekti uopće nisu legalizirani. Upravo zbog tih ljudi danas govorim jer se za njihov problem mora čuti, a posebno kad se kompletno mijenja pristup našeg cijelog kontinenta prema zelenoj energiji i unapređivanje položaja potrošača. Zbog toga je neophodno potrebno pa čak i u ovom zakonu do drugog čitanja i usvajanja napraviti potrebne korekcije, a zatim i u pravilima i uredbama koje se vežu za zakon. Ne možemo ignorirati problem i istovremeno govoriti da se Romi moraju obrazovati i prihvatiti razne obaveze, a ovdje se očigledno radi od 10-to godišnjem poduhvatu da se naselja legaliziraju i uredi, a s druge strane mi ne možemo odgovoriti na jedno osnovno pitanje kao što je komunalna infrastruktura struja i voda. Što očekivati od zajednice koja živi u takvim uvjetima i što sa trenutnim nekontroliranim širenjem naselja zbog kojih će se ovaj problem multiplicirati. Sasvim je jasno da je sad vrijeme da planiramo što učiniti u perspektivi 7, 10, 20 godina jer je već 20 godina prošlo kako se na nacionalnoj razini bavimo problemima vezanim za položaj Roma i već smo na neki način poslali predvodnicu u Europi po mnogim pitanjima. Zbog toga najavljujem da ću na ovom problemu kontinuirano raditi i da neću odustati do rješavanja ovog problema jer smo jako blizu rješavanju. Upravo je sad trenutak da ovo pitanje sustavno riješimo i da ne dopustimo da nitko u našoj zemlji ostane zaboravljen. Posebno to očekujem jer ćemo već slijedeće godine sigurno uhvatiti zamah koji smo imali prije korona krize i da ćemo sigurno postati članica organizacije za ekonomsku suradnju i razvoj Eurozone i Schengenskog prostora pa je samim time i logično da djeluju naše zemlje i izgledaju kao treći svijet. Hvala.

Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Poštovani državni tajniče sa suradnicima, kolegice i kolege, pred nama je Prijedlog Zakona o tržištu električne energije. Ja moram priznati malo mi je žao što neće baš biti neke velike rasprave jer ja osobno cijenim da je riječ o jednom izuzetno važnom zakonu. Ovo stoljeće je stoljeće u kojem će se i Hrvatska i Europa brinuti, a i cijeli svijet s problemom klimatskih promjena i problemom energije i problemom infrastrukture. Zakon mora gledati unaprijed. Ja sam jedna od onih i to ni ne tajim gdje apsolutno mislim da je neusporedivo bolje za Hrvatsku da je članica EU, pa bez obzira da li i kaska puno bolje se ugledati u dobre i bolje nego u lošije u i biti negdje tamo izvan tog društva. Prema tome je dobro da smo u tom društvu. Postoji još jedna činjenica da smo često skloni prepisivati pojedine, prevesti nekad dobro nekad lošije pojedine direktive EU, prepisati ih i onda biti u problemu, ali ako gledamo sadašnjost koju imamo onda nikada nećemo napraviti iskorak. Dakle, zakon mora nuditi određene iskorake i moramo se potruditi da i ovaj zakon bude što bolje primjenjiv. u Hrvatskoj u ovom trenutku imamo recimo jedan slučaj za kojeg sam čula neki dan i koji sigurno nije usamljen. Riječ je o jednom prostoru koji se privodi namjeni i dolazi čovjek u HEP i kaže da bi htio da brojilo koje je bilo odjavljeno da se ponovno uspostavi brojilo i da jer je bilo, bio je prostor nije bio unamljen i bilo je, nije bilo omogućena električna energija i nakon par dana ovaj mu kaže, ali na vaše brojilo koje vi kažete koji tamo još je bilo netko je spojen. Dakle, netko je ilegalno spojen, ilegalno troši nečiju struju odnosno struju svih nas, nije to nečije jer to brojilo budući da je iz sustava nije uopće bilo naplaćivano, a i dalje se je moglo on spojiti na to, to znači netko troši ilegalno električnu energiju i pretpostavka je da je vjerojatno onaj tko je bio najviše protiv toga da se taj prostor privodi namjeni jer je nekom bilo normalno zapravo da se priključi i ilegalno spoji. Imamo taj slučaj, a s druge strane mi zaista već imamo korisnike koji imaju mogućnost digitalnih mjerenja što je odlično. Dakle, vi to imate ne samo u Zagrebu ne treba Zagreb biti primjer, kolegica je gorila o objektu koji ima na moru, gdje vi zapravo točno plaćate sukladno tarifi koja je i uvijek imate onaj jedan dio za održavanje brojila, tako je bilo i tako će biti. Ja to zovem za održavanje brojila, ali za onaj prazni pogon koji mora biti jedan dio i vi plaćate i dobijete račun i u roku od 15 dana ga platite i točno platite ono što ste u proteklom mjesecu potrošili plus način na koji je formirana cijena. Dakle, mi to imamo u Hrvatskoj, imamo s jedne strane gdje je ljudima normalno da su se ilegalno spojili i sad naravno svi to plaćamo do toga da netko kaže ljudi moji ja imam digitalno očitanje svega, dobijem račun, plaćam po onom što je i mirno spavam. Prema tome, kad bi mi gledali sve što imamo onda bi bili šepavi mački i tamo bi ko guske u magli još negdje bili. Ovaj zakon je, nekoliko je puta državni tajnik to rekao, moderan zakon. On zaista, jednom prilikom kad je bio jedan zakon je jedan kolega rekao, to vam je kao da se vi još uvijek vozite u kočijama, a dobili smo prijedlog svemirskog broda. Ja ne mislim da je baš tako velika razlika između stvarnosti i ovog zakona. Ovaj zakon je jedan ozbiljan iskorak, ali ajdemo razmišljati malo, malo dalje. 2001.g. u RH se počelo postupno uvoditi tržišni odnosi u sektoru električne energije i tad su se postupno počeli prepoznavati sudionici na tržištu u odnosu na njihove djelatnosti i sve ostalo, 2001.. Dakle, što smo napravili u 20.g.? Dosta. Nedovoljno, mi smo nezadovoljni, pogotovo ako ste oporba onda ste još nezadovoljniji, a kad ste vladajući bez obzira s koje strane onda pokušate reći da je. Dakle, mi u 20.g. nešto radimo. Sjetite se iza rata, govorim o domovinskom, koji nije bio tako daleko, pa ljudi moji, mi smo imali dio sustava opskrbe električnom energijom Hrvatske koji je išao preko teritorija drugih država i ne bilo kakvih država nego s državama i teritorijama s kojima smo bili u ratu. Mi smo morali omogućiti distribucijski sustav, morali smo omogućiti prijenosni sustav električne energije na teritoriju RH. Mi smo se s ti borili, probajmo to razmišljati. I onda, stvarno, naravno da uvijek nađete nekakav prigovor, tim više kad krenete i u primjeni bit će, bit će prigovora. Ono što je važno, važno je, za ovaj zakon je važno da zakon bude primjenjiv jer ako ostane mrtvo slovo na papiru onda ćemo zaista biti oni neki mali na dnu EU i nećemo ići dalje. Ja sam se na jednom od odbora našalila sa državnim tajnikom, pa ću to, mislim rekla sam dobro je da imamo odredbu čl. 138., pa sve one pravilnike koji su još u SFRJ bili doneseni nećemo ih imati jer nismo imali nijednu odredbu zakona gdje smo sve što je donešeno na razini bivše države prenijeli u naše zakonodavstvo, al ostali su nam ti neki pravilnici tamo iz 88.-me i neke i sad evo, dakle mi o tome govorimo ljudi moji. S jedne strane govorimo o direktivama EU, s jedne strane govorimo o tome što EU, što ona zapravo i dobro da nas tjera da budemo bolji, da budemo operativniji, da se prilagodimo, da tržište bude, jel što je tržište otvorenije to u konačnici onaj krajnji korisnik manje plaća bez obzira na sve jel ga tjera, jel tržište tjera na to. Dakle, mi s jedne strane imamo to, imamo tu želju, s druge strane još imamo pravilnike iz SFRJ, pa ćemo ih tu promijeniti, ali to je, to je jedna tehnička, Ono što ja iz ovog zakona čitam je slijedeće, a to je da su jasno propisani određeni kriteriji za integraciju i ono što je važno, a to je integracija energije iz obnovljivih izvora. Te davne 2000. ja sam dobila jedan odličan kalendar od Hrvoja Požara koji je jedan naš poznati karikaturist radio i to je jedan od onih kalendara koje čuvam 12 mjeseci, iza svakih 12 mjeseci koji se to obnovljivi izvori energije mogu koristiti za električnu električnu energiju, dakle to je bilo, tad su bile vjetroelektrane, bili su solari, bio je otpad, bilo je naravno plime i oseke koje kod nas nisu primjenjive, bile su geotermalne vode, da sad ne nabrajam. I sad se, dakle to je tamo bila ta 2000. i to je tako zgodno bilo pokazano. Ono što je problem, a bez obzira što ja nekako uvijek nešto njurgam i mislim da održivi razvoj odnosno ne bi trebao biti zajedno s gospodarstvom, nekad je možda i dobro da je. Kad govorimo o vjetroelektranama, kad govorimo o solarima, ono što je važno važno je pokrenuti da one pokreću industriju u RH da se za vjetroelektrane, za solare, proizvodi u RH, to je važno, to je cijeli paket jer onda vi zapravo kroz ovo potičete industriju. Nama se je desilo kad je riječ o vjetroelektranama, u početku su se temelji za stupove vjetroelektrana betonirali i to je bio jedini rad koji se je nudio u RH, dakle ono što je neko naš radio. Zadnje kad su rađeni su bili čak montažni temelji, pa su došli montažni i postavljeni. Kad se krenulo sa solarima onda je naravno, su prvi solari su koji su tu na naše tržište krenuli iz određenih zemalja zapadne Europe onda se vidjelo zapravo da solare proizvodi Kina, pa je onda samo to. Dakle, to je ono kad vi govorite, kad govorimo o svemu tome da to bude rezultat poticanje proizvodnje jer ono što smo se mi pitali kad smo imali, mislim i ne možete nikad, ne možete gledat zakon pojedinačno kao otok, uvijek trebate gledati u paketu. Ovaj zakon treba gledati u nekoliko paketa. Jedan paket je naš plan otpornosti i oporavka. Drugi paket je strategija odnosno smanjenje klimatskih promjena. Treći paket je što mi to hoćemo da Hrvatska bude 2030. odnosno 2050., kakvu proizvodnju imamo. Ako kažemo bitno nam je napraviti infrastrukturu za dakle elektroautomobile onda iza toga moramo vidjeti koju ćemo to industriju pokretat. Najgore je, okej to ćemo napraviti, a da onda sve uvozimo i da pokrećemo neku drugu industriju. Ja ću sad tu negdje stati u ime kluba,

Odlučila sam u pojedinačnoj raspravi govoriti o dvije teme, dakle ja zaista mislim da su zakoni koji su vezani uz zelene energije, koji su vezani uz zeleni razvoj, koji su vezani sve što to može pokrenuti izuzetno bitni, da je izuzetno bitno o njima raspravljati jer ne trebamo raspravljati što će biti sutra. Moja nećakinja je mene pred 10 godina kada je upisivala Građevinski fakultet pitala dal da upiše Građevinski fakultet, naravno moji me sinovi to nisu pitali šta će upisat. Ja sam rekla upiši jer kad ti završiš bavit ćeš se otpadom, bavit ćeš se otpadnim vodama, bavit ćeš se klimatskim promjenama i cijeli svoj radni vijek ćeš se baviti tim. I zato je važno da mi i danas raspravljamo o ovakvim zakonima. Ja tu želim napomenuti dvije svari, prva stvar jednu novinu koju imamo u zakonu i ne znam da li je državni tajnik jer sam malo kasnila To je izuzetno bitno jer ono što je nama bila mana u brdo zakona da vam se desi da netko krene s projektom, pogledajte oko sebe, pogledajte niz onih započetih projekata koji nisu nikad dovršeni i ne završe taj projekt jer odu negdje dalje jer su se nekako prekapacitirali i sve ostalo. Novina u ovom zakonu koji imamo, a to je da je rok iz kojeg je građevinska dozvola i dobijete građevinsku dozvolu je rok sedam godina za dobiti uporabnu dozvolu. Ja sam nekako malo bila skeptična u odnosu na to, ali dobro je da ste postavili takav rok i mislim da je taj rok dobar. Bit će puno manji problem da tokom vremena vi kažete malo smo bili prestrogi pa ćemo napraviti izmjene i dopunu pa rok pomaknuti na ovo ili ono ili da ste sad krenuli pa će svako reć, nevažan je rok, rok je izuzetno važan. I druga stvar, ono što smo u nekoliko navrata već tu raspravljali i što mislim da trebamo raspravljati i dalje to je elektromobilnost, to je budućnost i to je infrastruktura koju u Hrvatskoj treba napraviti. Mi sad već imamo određene pravilnike koji govore o tome kada radite objekte, objekte, riječ je ne znam trgovačkim centrima gdje imate jako puno parkirališnih mjesta da određeni broj parkirališnih mjesta mora biti za punionice automobila. Dakle, izuzetno važno je da to već imamo definirano, izuzetno je važno da se to radi, ali ono o čemu trebamo razmišljat, razmišljat sve ok, sve ćemo to napravit. Ta energija ne dolazi, nema idealne situacije, ta energija ne dolazi ne znam od negdje, dakle tema proizvodnje električne energije u jednoj od strategija koja govori Strategija o dekarbonizaciji, govorimo o tome da je električna energija bazična. Ako nam je električna energija bazična, a probavamo to od obnovljivih izvora energije ono što kod nas funkcionira je hidropotencijal i hidroenergija s tim što smo malih hidroelektrana po putu nešto malo odustali što se zaštite kulturne, prirodne baštine ali to bi bila jedna druga tema. Dakle, ono što je važno je infrastruktura. Zemlja koja može imati iskorak, koja može imati napredak je zemlja koja ima kvalitetnu infrastrukturu i ono što u našem planu otpornosti i oporavka je kvalitetna infrastruktura koju moramo imati i kvalitetna infrastruktura za elektroaute, dakle to je budućnost, budućnost je u gradovima. Ali ono što se hoću referirati je sljedeće, pretpostavljam da je i to razlog zašto ima nešto nas manje u sabornici nego, ali dobro to je jedna druga tema, neću to uopće otvarati, formiraju se nova općinska, gradska vijeća, županijske skupštine dakle sve to mora biti usko vezano uz javni prijevoz. Javni prijevoz koji imamo u RH govorim o javnom prijevozu u pojedinim gradovima, ali i međugradskim zaista treba biti moraju biti električni automobili odnosno električni autobusi i to treba biti poticaj. Svim novim županima, županijskim skupštinama, općinskim vijećima i svem ostalom da se sve ono da se dakle javni prijevoz bude elektro iz brdo razloga. Jedan naravno od razloga su i klimatske promjene i to što se taj CO2 koji se proizvodi i koji je zaista u velikim količinama. Zaključno u ovoj zadnjoj sekundi želim reći sljedeće, ovaj zakon je iskorak, a kako će se provoditi imat ćete kontrolu. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Imamo jednu repliku Hvala potpredsjedniče. Poštovana kolegice, moram reći da se sa puno toga što ste reli slažem, a evo dao sam vam mogućnost da još dovršite to što niste stigli u svojoj raspravi. Spominjali ste elektromobilnost, pa ja mislim da tu idemo dobrim putem. Još uvijek nemamo tako puno na našim prostorima elektroautomobila, a imamo već i dosta punionica i radimo na tome da taj sustav da se ta mreža dobro izgradi. Nekako je to ono ako opet napravite previše punionica, a premalo automobila onda stalno gledate ih prazne tamo niko ne puni na njima. Međutim, za budućnost naravno da ih je potrebno složit jer idemo prema tome da je električna energija ključna u dekarboinizaciji i tu se slažemo u potpunosti s vama. Vi ste spominjali i proizvodnju, nekako moj zaključak je da upravo ovaj prijedlog zakona ide u tom smjeru da potpuno otvori vrata i za proizvodnju električne energije iz malih solarnih elektrana. I žao mi je što nema kolege Bulja ovdje o tome smo cijelo vrijeme raspravljali …/Upadica Reiner: Hvala lijepa./… **Mrak-Taritaš, Anka (GLAS)** Hvala lijepo. Kolega Bulj da se samo referiram je na ovim izborima postao gradonačelnik pa se nadam da će kroz izvršnu vlast moći realizirati neke stvari koje tu je naglašavao. Dakle, kad ste saborski zastupnik i kad ste u zakonodavnoj da tako kažem vlasti onda možete otvoriti niz tema, u izvršnoj vlasti se vidi rezultat relativno brzo ili se ne vidi rezultat. Ja uvijek mislim bez obzira, uvijek je prijepor da li je dobro da gradonačelnici sjede i načelnici u saboru ili ne, ja mislim da je dobro jer mogu napraviti tu nekakav balas ali nije to tema ovog zakona. Zaista elektromobilnost je budućnost. Ono što tokom vremena zaista moramo voditi računa, moramo voditi računa o toj infrastrukturi. Ovaj zakon je ambiciozan, ovaj zakon je zaista onako napravljen

Dobar dan svima u bitno manje vremena probat ću sažeti neke poante. Znači Prijedlog Zakona o tržištu električne energije s jedne strane proklamira da jedni i dalje ostaju bez struje, a s druge strane da se neki voze električnim automobilima. Imamo to u mnogim zakonima, a u ovom ajmo reći najradikalnije najradikalnije prikazano. S jedne strane naravno da pozdravljamo i neka rješenja poput postavljanja, lakšeg postavljanja solara, skladištenja energije, poticanja i uspostavljanja energetskih zajednica građana. s druge strane ono što treba kritizirati je snažan opet deregulacija i privatizacija koja se provodi kroz ovaj zakon. Već je bilo rečeno dakle postoji razlog i nije jasno zbog čega se propisuje obveza promjene pravnog oblika HOPS-a na način da isti postane obavezno jel dioničko ko društvo koje se kao takvo kao oblik trgovačkog društva na znatno jednostavniji način može doći do promjene vlasnika. Sindikati upozoravaju da je HOPS pravna osoba od posebnog interesa za RH, da je električna energija ključni element javne sigurnosti i da je ovdje riječ o privatizaciji operatera prijenosa. S druge strane dakle zakon je u potpunosti ograničen i fasciniran rekla bih tom, tim okvirom utakmice gdje će sada hrvatski moramo reći siromašni jel korisnici električne energije uključiti se u tu utakmicu. Čuli smo o kojim zapravo postupcima ovdje govorimo. Znači dodat ću samo ovim informacijama koje smo dobili od 14,6% 14,6% romske populacije koja nema struju i podatak da je 6,6% ljudi u Hrvatskoj ne može sebi priuštiti adekvatno grijanje u hladnim, najhladnijim mjesecima, da je milijun ljudi u Hrvatskoj u opasnosti od siromaštva, tržišna utakmica koja se postavlja kao granica ovog prijedloga uzmemo li obzir recimo dat ću vam jedan podatak koji to tako ilustrira slikovito. Makedonija je na tzv. famoznoj Doingbusiness ljestvici na samom vrhu, 50% makedonskog stanovništva ne može sebi osigurati grijanje. Znači tržišna utakmica ima ima svoj ograničenja i postavlja se pitanje dakle na koji način taj optimizam opravdati ako se ovdje doslovno kaže da će se ovim zakonima omogućiti da građani uđu u tržišnu utakmicu i da su građani u potpunosti spremni preuzeti odgovornost za energetsku tranziciju maksimalno iskorištavajući primjenu novih tehnologija s ciljem smanjivanja iznosa svojih računa. Ljudi su spremni ulagati u tržišnoj utakmici. Koji su ljudi spremni ulagati u toj tržišnoj utakmici? Koliko će ljudi imati mogućnosti postaviti vlastite solare? Naravno, da je hvale vrijedno da se solari postavljaju, ali to nije rješenje našeg zapravo energetskog siromaštva u kojem se mi već sad nalazimo. Prema tome, da bismo riješili stvarno problem i da bismo ušli u tu energetsku tranziciju prvo i osnovno ne može se ostavljati na individualnoj razini ta inicijativa, a drugo mora se zaštiti država od deregulacije i privatizacije i treće izuzetno je važno zapravo negdje drugdje tražiti mogućnost za upravljanje te energetske nestabilnosti i samodostatnosti, a to je znači u I tu je naravno proizvodnja solara, što su i drugi podsjetili izuzetno važna i mogućnost da se izađe iz energetskog siromaštva ali na način upravo onaj koji onemogućavaju mnogi EU fondovi i izrijekom navode da se ograničavaju te privredne industrijske politike. A te privredne industrijske politike se temelje na državnom intervencionizmu i protekcionizmu što je apsolutno i u ovom parlamentu i u politici vladajućih nedozvoljeno kao politička i ekonomska strategija. Mi ulazimo u tržišnu utakmicu sa najjačima kao što ulazi amaterski boksač sa profesionalnim i očekujemo jednake rezultate odnosno da budemo jednako dobri. Imali smo proizvodnju solara u Novigradu, tvornica solara u Novigradu je propala, zašto, pa zato što nije bila konkurentna. Ne može biti konkurenta kineskoj proizvodnji ukoliko ne postoji državni protekcionizam (HDZ)** Imamo jednu repliku poštovanog zastupnika

treba se naći rješenje na koji način proizvodnja električne energije jer problem koji imamo u romskim naseljima je isti problem na otocima. Samo za razliku od romskih naselja koja su puno, puno veće nego što su …/nerazumljivo/… naselja su čak i više od 2000. Sad zamislite jedno romsko naselje bez takve određene infrastrukture, a zahvaljujući još 2012. kolegica Mrak-Taritaš koja je bila ministrica graditeljstva i prostornog uređenja krenuli smo u procesu legalizacije upravo one županije koje smo krenuli doveli smo do toga i sad na kraju trebamo skupiti najmanje 10 papira i opet nije dovoljno za priključak električne energije zato što određene čestice jer u tim trenucima nismo razmišljali da treba razmišljati o česticama nego o dokumentaciji koju trebate pripremiti, znači 10 dokumenata i vi i dalje ne možete priključak. Pa to je ja mislim taj sukob dvaju svjetova o kojima sam govorila. Ono što će se ovakvim deregulacijama i privatizacijama postaviti kao okvir ide samo kao još veća opasnost, još većem energetskom siromaštvu onih koji ne mogu na sebe, da citiram ovaj dokument, preuzeti odgovornost za energetsku Ne govorimo uopće o energetskoj tranziciji, govorimo o električnoj energiji u pojedinim naseljima. Prema tome, imat ćemo, znači u pojedinim naseljima ljude koji su ili ilegalno priključeni na priključak ili nemaju električnu energiju, a tu u Zagrebu ćemo evo razvijati punionice za električne automobile. Ne znamo točno ko će ih razviti jer firma koja je dobila

Hvala potpredsjedniče, kolegice i kolege. Javio sam se za ovu pojedinačnu raspravu jer imam i nekih malih prijedloga koje jednostavno nisam stigao kroz raspravu u ime kluba reći. mislim da bi možda trebali razmislit da osobe koje posjeduju pravomoćnu građevinsku dozvolu i lokacijsku dozvolu za objekt za proizvodnju električne energije da se te pravne osobe imaju pravo prijaviti na prekvalifikacijski postupak za pružanje pomoćnih usluga s mogućnošću sklapanja predugovora u pružanju tih pomoćnih usluga, dakle isto kao i oni koji to rade po nekom drugom postupku. Zatim u čl. 12. možda bi trebalo razmislit o malo drukčijoj formulaciji ovog st. jer na prvi mah me je malo ta, ta definicija odvukla u krivom možda smjeru u odnosu na cijeli čl. 12., pa možda malo o tome razmislit. Što se tiče HOPS-a i da HOPS postaje d.d., ja sam mišljenja da i HOPS i HEP ODS trebaju bit neovisno, neovisno upravljački postavljeni prema onome što rade, dakle ne vlasnički nego upravljački da mogu potpuno sami donositi odluke jer jedino na takav način kao neovisni operatori mogu u stvari svima koji se pojavljuju na elektroenergetskoj sceni pružati ravnopravne i jednake usluge i u tom smjeru mislim da je dobro što HOPS ide prema d.d.-u. Tu se malo u raspravi pojavilo da možda i trebali ić prema onom jednostavnom d.o.o.-u. Ne vidim u čemu bi d.d. bio drukčiji od d.o.o., a moje mišljenje je da čak osim HOPS-a da bi to trebalo napraviti i sa HEP ODS-om. I što sam već i komentirao sa državnim tajnikom vezano uz, kod obnovljivih izvora iz vodnog potencijala, možda da nije potrebna koncesija na korištenje voda prije ishođenja energetskog odobrenja. Javio sam se ovdje i zato što ovaj prijedlog zakona uvodi nove energetske djelatnosti kojih do sad uopće nismo imali u našem zakonodavstvu, dakle to je agregiranje, to je energetska zajednica građana, to je operator zatvorenog distribucijskog sustava, dakle to je sad pored HEP ODS-a može se formirat mali operator distribucijskog sustava i to je skladištenje energije. Upravo ove nove energetske djelatnosti značajne su i u tome je ovaj zakon i moderan i napredan i inovativan jer drastično omogućavaju uvođenje obnovljivih izvora energije odnosno olakšavaju svima onima koji to žele gradit da mogu razmjenjivat energiju unutar sebe, da proizvođač i kupac bez više ikog drugog mogu razmijenit tu energiju unutar tih zajednica, dakle tu se stvara bezbroj mogućnosti koje će naravno još kroz pravilnike trebati dobro regulirat do kraja, ali imamo mogućnost upravo za ugradnju u sustav velikih količina malih solarnih elektrana, kao i drugih elektrana koje koriste goriva iz obnovljivih izvora. S druge strane elektromobilnost je jedna od ključnih tema za dekarbonizaciju šta ćete u prometu napravit, u ovom trenutku sve je usmjereno prema elektropogonu, nemamo šta drugo. to je jednostavno trend koji je nužan i ja sam samo govorio o tome da ne moramo to napraviti preko noći i da ne trebamo sad napraviti konačan broj punionica koje će nam trebat za 10.g., a još nema toliko vozila, međutim da je taj trend nužan i da ga moramo razvijat, apsolutno da, treba samo uskladit ono što imamo od vozila u usporedbi usporedbi sa onim što imamo već punionica po terenu. A ne mogu se baš složit ni oko ovoga da prema najsiromašnijim građanima ovaj zakon nije orijentiran. Prvo, ne mislim da, recimo ja dolazim iz Bjelovarsko-bilogorske županije i mislim da električna energija u današnje vrijeme je dostupna svima onima kojima je to potrebno, a potrebno je baš svakome, dakle može, možda imamo nasilja gdje nema ceste, gdje još uvijek imamo kaldrmu, gdje imamo problema sa, ne znam, vodom, kanalizacijom, ali u stvari električna energija je najdostupnija od svih onih potrebnih stvari koje su u ovom trenutku potrebne našim građanima. Hvala. Imamo više replika, prva je poštovanog zastupnika Bačića. **Bačić, Ante (HDZ)** Hvala poštovani potpredsjedniče. Kolega, spomenuli ste upravo elektromobilnosti vezano za punionice, mrežu punioca, mogu se složiti s vama da te punionice trenutno radimo za turiste, ne radimo za sebe jer, što se tiče električnih vozila, mi smo na nekih 0,040. 0,040. Imamo jedan ambiciozni plan, Zeleni plan gdje smo se obavezali samo u javnom prijevozu, mislim na nekih 14 ili 17% električnih vozila. Smatram da moramo iskoristiti upravo zelenu javnu nabavu, evo, i nadovezat ću se, i kolegica Mrak-Taritaš je dobro napomenula, a vjerujem da ćete i vi apelirati na to, a to je da uključimo upravo jedinice lokalne i regionalne samouprave. od dana današnjega, svako novo vozilo općine, grada, županije ili javne, javne neke ustanove ili tvrtke, nek ne bude ni hibrid ni obični, neka bude električni. S time ćemo napraviti već za početak jedan kvalitetni pomak. Hvala. **Reiner, Željko Pa slažem se s vama i mislim da ova preporuka čelnicima lokalnih samouprava, da pri nabavci novih vozila kupuje električna vozila, mislim da je dobra. Koliko će oni uspjeti odmah na početku osigurati sredstava za to jer još uvijek ta vozila su malo preskupa u odnosu na druga i ustvari, onog trenutka kad ta cijena cijena tih električnih vozila bude prihvatljiva, ja mislim da će ljudi svi naši građani, svi će kupovat ustvari električna vozila, tko će više htjeti se voziti sa, na dizel ili na benzin, ako će ta cijena biti prihvatljiva i slična ovoj cijeni koja je kod dizelskih i benzinskih vozila. Slijedeća replika poštovanog zastupnika Pavića. napisati to i s obzirom da je ovo zakon u prvom čitanju, zakon treba biti jasan, životan, primjenjiv, da riješi sve dileme koje eventualno postoje i čudi me zašto ljudi umjesto da daju amandmane, govore primjedbe, kad dođe vrijeme da se daju amandmani, onda ne daju amandmane na zakon. Hvala lijepa. **Reiner, Željko pa dobro ste to prepoznali. Po meni, zakon je za prvo čitanje jako dobar. Prvo, treba pohvaliti hrabrost da se uopće krene s ovakvim Zakonom. Ovo je jedna sad, čak drastična promjena u odnosu na sva prijašnja rješenja koja smo imali. Mislim, uvest 4 nove djelatnosti praktički u zakon, u energetski sektor, pa ja se sjećam kako je to izgledamo 2001. kad se uopće počelo pričat o tržištu električne energije. Pa svi su se bojali uopće što će to bit, raspast će nam se sustav, ostat ćemo bez struje, u Kaliforniji su to već probali, pa nisu imali ne znam koliko mjeseci električnu energiju, itd. Dakle, taj strah je razbijen davno prije, predlagatelj zakona je hrabro ušao u ovo i ja mislim da je to dobar smjer da kroz 2 čitanja, kroz primjedbe, prijedloge, i na kraju onda i amandmane napravimo jedan jako kvalitetan zakon koji će biti primjenjiv u stvarnom životu. **Reiner, Željko (HDZ)** Sljedeća Evo, postavili ste pitanje po čemu bi d.o.o. bio drugačiji od d.d.-a. Znači, po tome što je dioničko društvo oblik trgovačkog društva kojem kojem se vlasništvo može lakše promijeniti, znači to je problem, to je ono što sindikati napominju. Privatni vlasnici ne moraju nužno imati iste interese koje ima hrvatska država, je dakle električna i uopće energetska samodostatnost. Zaštita dakle tih interesa je dovedena u pitanje takvom deregulacijom. Osim toga, znači HOPS je pravna osoba od posebnog interesa za RH. Znači to je ono što se stalno naglašava. A drugo što se tiče eletromobilnost, pa ovdje se miješaju stvari. Znači nije cilj da svaki građanin pojedinačno ima svoj električni automobil, nego je cilj, dakle, elektrifikacija javnog prijevoza, to su dvije različite stvari i ovdje kad se u Nacionalnom planu oporavka i otpornosti daje tih milijardu i pol kuna za električne taksije, zaboravlja se da je to grad u kojem jedan metar tramvajske pruge nije izgrađen .../Upadica: Hvala, hvala lijepa./... a istovremeno mi ja nisam ekonomski stručnjak, ali ne vidim problem da ako neka tvrtka koje je u 100%-tnom vlasništvu države i država ju proglasi da je od javnog interesa i ako država ne želi prodati nijedan udio u tome, onda kako bi HOPS mogao bilo kome otići ili bi ga bilo kako mogao netko kupiti, ako država to ne želi prodati. S druge strane, čini mi se da kao d.d. u odnosu na d.o.o. postaje samostalniji u upravljanju. Rasprava ovdje, to uvijek imamo ono, s jedne strane i kod HERA-e kad smo raspravljali, želimo joj dati da bude samostalna u odlučivanju, slično kao ne znam, neke druge djelatnosti kod nas, trebaju bit samostalne u odnosu na ministarstva, u odnosu na Sabor, u odnosu na nekog drugog, da ne možete na njih vršiti pritisak, a onda kad im to dajete, onda se pojavljuje opet problem, e a zašto im sad to dajete. Tako da ja mislim da i HEP ODS i HOPS trebaju potpuno samostalno voditi tu mrežu, a vlasnički će .../Upadica: Hvala. Poštovani zastupniče, mislim da nije sporno da li nam treba ovakav zakon. Mislim da treba i da je napravljen veliki pomak u odnosu na ono što smo imali do sada i da će se omogućiti i potrošačima i proizvođačima da se to sve skupa regulira i da se drugačije definira. No međutim, vi ste ovaj zakon prikazali da je to sve skupa divno i krasno, međutim, nije to baš tako. Reći ćemo u kojem segmentu me malo zasmetalo. Vi ste rekli ovoga, nakon uvođenja tog zakona, cvate cvijeće, leptirići lete, proizvođači piju šampanjac i što rade, razmjenjuju struju. Da bi proizvođači razmjenjivali struju, trebaju kao prije, prvo i osnovno, skladištiti. Kad imaju struje jedni i drugi, nema smisla da ju razmjenjuju. Prema tome, treba tu struju skladištiti, a troškovi skladištenja električne energije su jako veliki i za male proizvođače će to biti jako veliki problem i to trebamo vidjeti kako to regulirati u zakonu i kako im pomoći da se to zapravo ostvari i da ti odredbe zakona budu stvarno provedene. Kolega Pavić, ne znam jesmo u istoj prostoriji bili, ja baš nisam spominjao šampanjac i ostalo, ali nema veze, našalili ste se malo. Mislim da je zakon jako dobro zamišljen i nužan da bi uopće došli do toga što želimo i u tom smjeru trebamo ić, a kad pričate o tome proizvođač pa ne znači da neki proizvođač i neki kupac da u isto vrijeme budu proizvodili i da ne mogu međusobno razmjenjivat. Mogu i bez skladišta razmjenjivat, a naravno da su potrebna i skladišta. Ali tu vam dolaze ovi koji rade agregiranje, dakle oni mogu pokupit puno proizvođača, puno kupaca, puno skladišta ne nekim prostoru i usklađivat energiju između njih, usklađivat snagu između njih i još ako ima viška prodavat, ako ima manjka kupovat na nekom drugom tržištu i to je ono što je nužno, što do sad nismo imali.

Hvala. Uvaženi kolega. U jednoj mjeri se slažem sa vašim izlaganjem, a naročito onda kada ste spominjali da bi trebali jer najosnovnije danas da bi osoba mogla opstati znači struja, voda i kanalizacija. Ja se u tom dijelu u jednom drugom dijelu ne slažem s vama jer to u romskim naseljima nema. Vidjeli ste iz izvještaja najnovije izvještaje 2020. koje sam vam upravo pročitao i rekao sam kako je u romskim naseljima. Mi moramo tražiti nešto drugo, a tj. na koji način olakšati proces priključka električne energije. Rekao sam vam maloprije da nije dovoljno čak do deset dokumenata da bi ih se priključilo. I između ostalog spominjali ste i građevinske dozvole i sve ono ostalo, nije čak ni to dovoljno mi imamo čak i rješenje o stambenom izvedbi pa opet i ni preko takvog jednog dokumenta ne možete izvršiti priključak električne energije zato što nastaje proces u parcelizaciji. A parcelizacija može biti i 10 godina i 20 godina i 100 godina i nikad nije riješen …/Upadica Reiner: Hvala lijepa./… problem, ali i dalje ostajemo bez priključka. Poštovani kolega Kajtazi. Potpuno se slažem s vama da svaki građanin u RH mora imati struju. Moja je rasprava išla u smjeru da je električna energija oblik koji je sigurno najvećem broju građana u RH, da imamo puno više problema sa kanalizacijom, sa vodom, pa i sa cestom. Imamo još jako puno naselja gdje ljudi se voze po kaldrmi i kad prođe auto mora imati tijekom cijelog dana zatvorene prozore da im prašina ne ulazi u kuću. Ali električna energija je i tamo došla, znači mreža postoji i tamo. Dakle, htio sam reć da ustvari da elektrifikaciju smo napravili davno prije i sa mrežama smo došli gotovo do svake kuće. E sad, ako ima još par kuća gdje to nije napravljeno trebamo poduzet sve da i oni dobiju električnu energiju i mislim da smo tu na istom tragu. Hvala. Hvala lijepa. Sljedeća pojedinačna rasprava bit će poštovanog zastupnika Željka Pavića. Izvolite. Poštovani predsjedavajući, gospodine tajniče sa suradnicama, kolegice i kolege. Žao mi je poštovani kolega Rade što nisam čuo vašu repliku u cijelosti, ali čuo sam da je nešto bilo vezano za amandmane jel tako? Pa mislim da ćemo dati amandmane i da ćemo kao i do sada aktivno sudjelovati u donošenju zakona, tako da ako se to odnosilo na nas koji malo kritiziramo. Evo imao sam još potrebu da kažem nekoliko riječi i u svojem govoru s obzirom da nisam imao vremena da sve završim u ime kluba. Ono što sam se htio nadovezati to je još bilo ono izlaganje g. Anke Mrak Taritaš u vezi vremenskih ograničenja za završetak radova na objektima koji će proizvoditi električnu energiju. Čuli smo naime na Odboru za gospodarstvo jednu opasku, jednu primjedbu nažalost ne znam kako se gospodin zove koji je rekao da je i ovaj rok predugačak s obzirom na to da se danas tehnologija jako brzo razvija i pitanje što ćemo imati nakon tri godine s obzirom na to da se može desiti da ona tehnologija koju smo zapravo predvidjeli da će se implementirati u nekom sustavu za tri godine zapravo zastari. No, međutim s obzirom da znamo kako funkcionira naš sustav trenutno, mislim da je ovo optimistično i da je dobro što tjeramo i lokalnu samoupravu i državnu upravu da rade drugačije, da rade agilnije, bolje i brže i da se i njih prisili da brže donose akte i da se ti akti što je moguće prije daju na raspolaganje izvođačima koji će nakon toga to pretvoriti u nekakve investicije koje će biti korisne za RH. Ima tu Ima tu još nekih stvari koje su me malo zbunile jer kad se vratimo recimo 5, 6, 10 godina unatrag jako se puno govorilo o mini hidroelektranama. U ovom zakonu nisam naišao na mini hidroelektrane, mislim da bi bilo dobro da o tome razgovaramo i da se i taj dio regulira s obzirom da vidimo da kad se evo sad imamo zadnji primjer mislim da je to primjer iz Bosne ako se ne varam, gdje su htjeli napraviti jednu elektranu pa su se skupili ljudi i ne daju raditi na toj rječici jel je ta rječica divna i krasna i ne žele da se ta rječica uništi. Tako da mislim da bi trebalo to biti regulirano u zakonu ili ovim zakonom ili nekim drugim da se omogući gradnja tih mini hidroelektrana jel imamo strahovito puno vode koja se može upotrijebiti i u tu svrhu, a na primjerima koje možemo naći na internetu

kapaciteti koji su potrebni za javnu rasvjetu u potpunosti su zadovoljeni. Prema tome, imamo potencijala, imamo kapacitete, imamo mogućnosti pa ajde da to i onda pokušamo provesti u djelo. Slijedeće pitanje koje mi je malo bilo sporno pokušao sam ga postaviti i kolegi koji je maloprije imao raspravu, to je skladištenje električne energije. Naime, ja ne znam s obzirom da nisam energetski stručnjak koji su odnosi kad se energija skladišti, znači kad ja prodajem tu energiju krajnjem potrošaču i kad je prodajem pravnoj osobi koja može tu energiju skladištiti? Znamo ono što smo mogli pronaći na internetu, što smo mogli doznati od naših stručnjaka koji se bave energetikom, koje su mogućnosti skladištenja ovoga električne energije od …/Govornik se ne razumije/…elektrana, komprimiranog zraka u rudnicima, vodika itd.. To je sve relativno skupo i mali proizvođači sigurno u tome ne mogu sudjelovati, pa se postavlja pitanje kolko će zapravo zarađivati ukoliko će to prodavati onima koji stvarno mogu to skladištiti i koliko će ih to koštati, kolko će biti zapravo zarada od njihove stvarne proizvodnje električne energije? Ne znam možda imate vi odgovor, ako imate evo bilo bi mi drago da mi odgovorite na to pitanje. I ono što sam još htio govoriti, ali više nemam vremena, kasnije ću se na to nadovezati, vezano je za

zaista na Odboru za gospodarstvo je jedan od vanjskih članova odbora rekao da i ti rokovi su možda predugi jer se tehnologije mijenjaju brzo. I činjenica je da tehnologije koje vrijede danas ne vrijede za godinu ili za dve, ali postoji jedna stvar koja se u Hrvatskoj teško mijenja, a to je naša administracija. Zamislite kad je riječ o potresu koji je zadesio Grad Zagreb, prvo rješenje za rušenje obiteljske kuće, od potresa je prošlo 14 mjeseci da se donese rješenje za rušenje jedne obiteljske kuće. Tu obiteljsku kuću se otprilike ruši 30, pola sata do sat vremena. Prema tome, o ovim rokovima koji su navedeni u zakonu su očito razmišljali administracija. Ali ono što država može ono što država može napravit zaista da se u smislu administracije ubrza, jel je to moguće, to je moguće napraviti. Imamo sve, ali zašto dugo traje, vrlo zanimljiv odgovor. Da, mislim da imamo zapravo gotovo pa identičan stav jer mislim da je evo kroz ovaj zakon i kroz ove rokove koji su postavljeni zapravo na neki način i izvršen mali, mali pritisak na tu administraciju koja je spora i neefikasna, a vi ste, budući da poznate tu administraciju jako dobro i znate koji su problemi bili u toj administraciji, kolko je teško pokrenuti, s pravom to i progovorili i na Odboru za gospodarstvo i skrenuli pozornost da ćemo vjerojatno imati problema s time. Međutim, ukoliko se uvedu novi servisi, ukoliko se toj administraciji daju drugačija ovlaštenja, ukoliko se postave drugačiji poslovni procesi, ukoliko se postavi drugačiji sustav upravljanja toj administraciji mislim da možemo doći do rezultata koji su nam potrebni i u ovom dijelu da bismo stvarno dostigli one rokove koji su ovoga ovdje predviđeni. Nadam se da se neće dešavati da se ne stignu dobiti građevinske dozvole i da se projekti završe zbog toga što je administracija kasnila i zbog toga što su se trebali vratiti dokumenti nekoliko puta ponovo na doradu. Slijedeće replike poštovane zastupnice Marić. što proizvodnjom solarnih ploča, što distribucijom uređaja itd., ima jedna evo velika Solvis u Varaždinu. Međutim, oni 98% svojih proizvodnih kapaciteta zapravo koriste za izvoz. Ima također nešto u Solinu ima jedna tvrtka koja se bavi proizvodnjom ovih pametnih klupa i koševa. Znači moje pitanje je, da li će ovaj zakon poticati da se još tvrtki otvara koje će zapravo pridonesti tome da se poveća proizvodnja ovih solarnih panela jer ima tu, evo možete si pogledati, ima i stimulacije i za tvrtke i za kućanstva, ali kao što sam rekla prije i u replici, još uvijek toga ima premalo. Hvala. to da intencija i ovog zakona je zapravo da se proizvodi što je moguće više energije od strane malih proizvođača i da se zapravo i ta solarna energija iskorištava što je moguće više. Mislim da je i g. tajnik u jednom momentu i rekao zapravo da je i cilj tog zakona da se i mali proizvođači uključe u proizvodnju zelene energije kroz iskorištavanje te solarne energije. I vjerujem da ukoliko je to stvarno cilj i ukoliko se to uspije na neki način, na na dobar način isprezentirati i ako se uspiju dati pravi poticaji i širem pučanstvu i poduzećima koji bi se udruživali kasnije u energetske zajednice građana, mislim da postoji mogućnost da se zapravo i proizvodnja tih solarnih panela kod nas u Hrvatskoj poveća. Naravno u interesu bi nam bilo da zaokružimo proizvodnju, znači da se kod nas naprave i paneli, da se kasnije ti paneli upotrijebe i da se kod nas i ta energija upotrijebi ili da se čak i proda u inozemstvu ukoliko je to moguće s obzirom da će i kod nas doći opskrbljivači iz inozemstva …/Upadica: Hvala/… Hvala poštovani potpredsjedniče. Kolega Pavić, nadovezat ću se na kolegicu Marić vezano za, za solarne elektrane, ali i za solarne panele. Spomenuli ste u svojoj raspravi problem dobrog gospodarenja energijom i problem skladištenja te iste energije. Ja moram, i spomenuli ste hidro, ja ću se nadovezat upravo na sunčane solarne elektrane. Evo prošle godine smo otvorili jednu veliku, najveću u RH solarnu elektranu na otoku Visu, što je u procesu projekata energetski održivih otoka i takvih je mislim 7 u planu u RH gdje možemo na neki način i pohvaliti HEP i njihovo ulaganje koja uz to što je i najveća elektrana za 1600 kućanstava što će opskrbiti Vis i ostaviti ga energetski neovisnim, ima jednu od najvećih baterijskih spremnika od 1,5 kilovata. Tako da mislim da HEP to može i da definitivno trebamo podržati upravo takva ulaganja

solarne elektrane nije dobro. Naprotiv, mislim da trebamo ulagati u zelene izvore energije ukoliko to moguće to mogu biti i hidroelektrane ako postoji mogućnost. Na odboru je ako se ne varam prije 2 odbora bilo spomenuto nešto vezano i za nuklearne centrale, ali ja baš osobno nisam za to s obzirom da su rizici dosta veliki, ali to ljudi koji se bave energetikom znaju bolje tako da bi ja taj dio priče preskočio, ali definitivno ulaganje u solarne elektrane, vjetroelektrane i hidroelektrane ukoliko je to maksimalno moguće od naše državne firme i da pomogne ukoliko još moguće sufinancirati malim proizvođačima to bi bilo idealno.

Hvala potpredsjedniče. Poštovani kolega, mislim da ustvari i vi i ja o zakonu mislimo dobro, samo što vi malo više kudite ja malo više hvalim kako je to već netko ovdje rekao, ali nam ovaj zakon treba. Javio sam se više zbog ovog skladištenja energije, mislim da pogotovo ovdje iz ovog doma trebamo više ljudima slati poruku mi smo već tu donijeli zakon kojim kupci kad izgrade solarnu elektranu izgrade na svojoj kući ako imaju višak predaju u mrežu, ako imaju manjak uzimaju iz mreže i na kraju mjeseca se napravi obračun tko je kome više dao i samo ono što su više povukli iz mreže to moraju platiti. Dakle, to već sad u ovom trenutku aktualno, a mi to možda nismo dovoljno ljudima objasnili i vrlo malo ljudi je svejedno iskoristilo tu mogućnost i ugradilo solarne mini elektrane na svoje objekte. Sa ovim zakonskim rješenjima ide se još šire, ide se još to da mogu i međusobno u krug razmjenjivati energiju. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala lijepo. Poštovani zastupnik Pavić. **Pavić, Željko (SDP)** Znači moja replika koju sam vam dao na vaše izlaganje nije bila vezana za ovaj dio razmjene energije sa našim HEP-om nego je bila vaša izmjena za skladištenje energije, a skladištenje energije ima nekakva svoja pravila i propise i velim tu gospodin tajnik koji je stvarno ovoga duboko u energetici i mislim da nam može pomoći malo u vezi toga da nam pomogne da nam objasni koje su mogućnosti za male proizvođače. Znači problemi su mali proizvođači koji nemaju novaca da izgrade skladište ovoga i skladište tu energiju zato sam pitao kolika je razlika u prihodima ukoliko energiju nekome prodamo za skladištenje odnosno ukoliko prodamo to krajnjem kupcu. To su vjerojatno dosta velike razlike pa bi bilo dobro da čujemo koje su to razlike. I opće koje su mogućnosti malih, malih proizvođača električne energije da kasnije u tom djelu i sudjeluju. Hvala lijepa. Sad ću zamolit kolegu Pavića da ostane ovdje jer će u ime Kluba zastupnika SDP-a završno govoriti. Izvolite. Htio sam se još samo nadovezati sa nekoliko stvari koje evo da imam 20 minuta kao gospodin Milatić onda bi mogao vjerojatno završiti sve u jednom cugu u jednom mahu, međutim ovoga s obzirom da je tema jako široka i interesantna i široj javnosti mislim da je dobro da spomene i još jedan dio koji je vezan za podatke i za upravljanje podacima koji će se voditi od strane, od strane poduzeća koja će zapravo opskrbljivati naše kupce električnom energijom s obzirom da smo sa tim osobnim podacima imali dosta problema u RH i da oni koji su imali zbirke podataka zapravo se sa tim podacima nisu ponašali na adekvatan način. Nisu poštivali zakon o zašiti osobnih podataka, nisu te zbirke prijavljivali Agenciji za zaštitu osobnih podataka pa su se kasnije ti podaci pojavljivali svukud i to nije bilo dobro. Naime, znate i sami da te podatke i danas prikupljaju mnoge pravne osobe pogotovo pravne osobe koje vam daju kartice da biste kasnije skupljali nekakve poene i bonuse i popuste, ne znam sad da ne spominjem pojedine trgovine ali gotovo u svim trgovinama imaju nekakvu svoju karticu pa kad tamo date svoje osobne podatke, onda sa tim osobnim podacima se oni igraju pa se onda tu uključuju neki telekomi itd., itd. Ukoliko će se poštivati ovi propisi odnosno članci zakona koji su navedeni u ovom zakonu mislim da sa tim podacima na bi smjelo biti problema i da će naši korisnici tih usluga biti u cijelosti zaštićeni, da se podaci neće prodavati, razmjenjivati sa drugim imaocima zbirke podataka tako da mislim da tu ne bi smjelo biti nekakvih problema velikih. Ono što mene malo zbunjuje to je kako se misli definirati i kako se misli propisati interoperabilnost uređaja koji će se koristiti za napredno mjerenje s obzirom na to da treba postaviti neki standard, koji ćemo standard uzeti i da li će taj standard biti donesen nekim propisom, uredbom, odredbom ili će se to nekakvim dogovorom postići između proizvođača to nisam shvatio, toga nema u zakonu. Dalje, ono što je dobro, a s druge strane nas malo zabrinjava to je jedinstvena kontaktna točka. Ako će ta jedinstvena kontaktna točka biti kao što su kontaktne točke naših teleoperatera onda ćemo se svi loviti za glavu i nećemo imati veliki uspjeh, nećemo imati ono što trebamo imati, neće naši korisnici dobiti podatak koji trebaju dobiti. Nažalost neće dobiti niti uslugu koju trebaju dobiti jer znate i sami koliko nam treba vremena da riješimo svoj problem kod nekog teleoperatera. Ne daj Bože da trebamo preseliti priključak od jednog teleoperatera do drugog, vjerujte mi to je puno vuiše od 24 sata, ponekad traje i 24 dana, a neki puta i 2 mjeseca. Sve zavisi od toga koliko vam žele komplicirati život i koliko se oni međusobno dopisuju, a vi ste u nekom vakumu, zrakopraznom prostoru i jednostavno ne možete djelovati na to i ne možete na to nikako utjecati. Spominje se u zakonu i korisnički centri, nadam se da će ti korisnički centri biti Zapravo onakvi kakve recimo ima FINA gdje naši stariji ljudi koji ne znaju i ne mogu se koristiti elektronskim uslugama mogu doći na šalter i nakon toga obaviti svoj posao u neposrednom kontaktu sa referentom ili službenikom koji radi na tom šalteru s obzirom da ukoliko nemaju znanja koja su im potrebna onda obično koriste unuke koji nemaju živaca pa na pola napišu taj zahtjev odnosno prigovor i onda na kraju dobivaju odgovor koji zapravo nema veze s onim što njih u tom momentu muči. Što se tiče nas kao kluba smatramo da ukoliko još taj zakon doradimo u onom dijelu koji smo ovdje pod navodnicima kritizirali jer smo rekli da su problemi, ako ga doradimo i u drugom čitanju i sa nekoliko amandmana da tako lijepo kažem uljepšamo mislim da onda možemo glasati za taj zakon. Hvala lijepa. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala lijepa. A sada će u ime predlagatelja govoriti poštovani državni tajnik Ivo Milatić. Izvolite. Hvala gospodine potpredsjedniče. Uvažene saborske zastupnice i zastupnici, ja se zahvaljujem na raspravi u vezi ovoga zakona i ne mogu skriti zadovoljstvo da više-manje svi saborski zastupnici i zastupnice su se i aktivno uključili i vidim da je svima stalo da ovaj zakonski prijedlog bude što je moguće bolji. Ono što sam dužan reći, onaj tko danas ne shvaća da je električna energija ustvari energija budućnosti, da sve ono o čemu mi pričamo o energetskoj tranziciji, i o zelenom planu, i budućim gorivima kao što je i o vodi i slično sve se u konačnici temelji na električnoj energiji. Nema ni obnovljivog vodika odnosno čistog zelenog vodika bez električne energije, koja će biti iz obnovljivih, jer onda nema smisla ako je ta energija iz fosilnih onda imamo kao obnovljivo gorivo, a nemamo obnovljivi izvor kako je to gorivo nastalo. Ono što je bitno spomenuti, da je ovaj Zakon stvarno uveo velike novine i mi smo još jedan puta želimo naglasiti ovdje hrvatskim građanima. Ono što kod svakog našeg zakona kada je u pitanju energetika ovdje svaki put je bila tema solari dajte građanima mogućnost da proizvode električnu energiju, da prodaju, da zarađuju. Vrlo često se spominje jedan gospodin iz Karakašice kako on ne može to proizvoditi. Evo, sada je prilika da konačno imamo i taj dio do kraja razrađen. Mi smo sada imali ga razrađenog samo u smislu proizvodnje sa samopotrošnju i ta mjera je rezultirala od 2018. godine do današnjeg dana sa skoro novih 60 megavata solara ugrađenih kroz tu mjeru odnosno kroz taj institut. Jednim dijelom potaknut od strane države, a drugim dijelom potaknut od strane samih korisnika koji su izračunali svoju fizibilnost i takve pogone stavili. Sada uvođenjem agregatora otvara se sasvim druga priča. Znači da malo to objasnim čisto radi javnost, ne samo radi vas u Saboru. Agregator je taj koji će uzimati, s vama jasno sklopiti ugovor. Vi imate opskrbljivača, imate distribucijski sustav i imate agregatora. On će sklopiti s vama ugovor i on će biti taj koji će s vama se dogovarati kako i na koji način će koristiti vaše elektroenergetsko postrojenje, jer sama opskrba ne vrijedi recimo za vikendice. Ako vi u vikendici stanujete samo što ja znam 15 dana do 30 dana u godini i postavite panel, sama opskrba tamo nema smisla. Ali agregiranje tamo ima smisla. Znači imate proizvodno postrojenje, još ako zajedno s tim agregatorom se dogovorite a on uloži ili vi uložite još u baterijski sustav koji će onda tu obnovljivu energiju spremati u vašu kući a agregator će je koristiti onda kada je to najpovoljnije, onda mi stvaramo ne samo proizvodnju električne energije i zarađujemo na proizvodnji električne energije, nego radimo to da hrvatski građanin iz svoga krova proizvede struju, smjesti ju u svome skladištu u malom baterijskom sustavu. A agregator tu struju uzme onda kada je ta struja najpovoljnija za prodaju, a ujedno i građanin ustvari dobiva onda veću cijenu struje jer u momentu kada ima samo solar bez baterije onda mora taj čas tu struju prodati pa ako ona u tom momentu ima cijenu. A kada ima i jedno i drugo to je sasvim druga priča. Znači, mi govorimo, ovaj Zakon govori o virtualnim ustvari o elektranama. Znači, postojat će poduzeća koja će organizirati na razini države ustvari virtualne elektrane koje će imati zakupljene prostore i kapacitete, proizvodna postrojenja koja će vašu akumulatorsku stanicu puniti sa strujom iz mreže ponoći kada je struja jeftinija, a po danu ju prazniti i u toj kombinaciji tržišnoj u kojoj se ne smijemo bojati vi ustvari kao građanin možete doći do cijena vaše struje u konačnici u kući može doći i do nule, da jednostavno uopće nemate troška i da jednostavno to vaše postrojenje sve ono što vi potrošite i zaradite. I možda vam još netko i nešto plati kada vas zamoli da ne uključite u 2 sata vremena nekakve skupe, ne skupe nego jake potrošače u kući a vi recimo možete sebi organizirati život, zato je to mjerenje, zato je taj komunikacijski dio jako bitan. Znači, što se tiče straha da će ovaj Zakon povećati energetsko siromaštvo. To uopće nije tema. Dapače, ovaj Zakon je ključ za smanjenje energetskog siromaštva. Zašto? Zato što ovaj Zakon u konačnici mora proizvesti pametno mjerenje, znanje operatora, svih opskrbljivača i operatora distribucijskog sustava u momentu kolike su potrošnje imanje podataka o svima onima koji su siromašni, koji stvarno ne mogu platiti svoje račune a sve europske direktive i sve države članice na svim vijećima na kojima mi sudjelujemo kao Ministarstvo odnosno u ime države ne govore da se energetsko siromaštvo rješava iz budžeta poduzeća koje sudjeluje u proizvodnji i distribuciji, skladištenju i svim u tržištu električne energije, nego da se rješava proračunom bilo lokalnih, regionalnih ili državnih. Znači ne može se na teret poduzeća neovisno što je to državno poduzete kao što je HEP d.d. ne može se na teret poduzeća rješavati energetsko siromaštvo, nego treba postojati mehanizam koji uostalom postoji i mi uplaćujemo onih nekoliko lipa i Ministarstvo rada i socijalne skrbi ima taj fond i to je to. Znači, ovaj Zakon ide u pravcu da se svi ti podaci imaju i da se sve to prati i jasno da se na tome radi. Ono što je gospodin Totgergeli odgovorio gospodinu Kajtaziju apsolutno to je to. Znači, u interesu je države da se do svakoga dođe. Ako ne direktno žicom, a onda nekom samostalnom energanom koja će proizvoditi struju za to pojedino domaćinstvo. Ono što se tiče energetskih odobrenja tu još jedanput da naglasimo nešto što je jako bitno, a to je da mi smo sa ovim zakonom ovdje u ovom cijenjenom domu postavljeno meni nekoliko puta pitanje da li mi znamo koliko će se energetskih postrojenja u idućim godinama sagraditi. Ja sam rekao znamo odnosno znat ćemo sigurno, ovaj Zakon je preduvjet za to. Znači energetska odobrenja će se izdavati na rok. Ona neće biti besplatna. Ona će se trebati platiti. Ona se neće plaćati u proračun, nego uplaćivat će se u HROTE i to će se opet koristiti za financiranje obnovljive energije. Ona će imati rok trajanja. To znači prisiliti će investitora da on to napravi. Ako on to ne napravi izgubit će novac koji je uložen i morat će osloboditi mjesto odnosno tu lokaciju kasnije za nekoga drugoga tko će doći. Govorimo o državnom zemljištu i zemljištu u vlasništvu lokalne i regionalne samouprave. Kada je u pitanju privatno zemljište jasno na privatnom zemljištu isto tako energetsko odobrenje će se platiti, ali vi nemate instrument kako nekoga prisiliti da tmo nešto stvarno napravi ako on to neće. Ali u onom dijelu gdje je država, a više od 70, 80% svih energetskih odobrenja targetira državnu zemlju i državno područje, onda je logično da mi imamo to upravljanje. A kako smo svoje strateške ciljeve sve stavili na 2030., a ovo je 2021., a energetska odobrenja … /ne razumije se/… roku od 60 dana se moraju svi ovi koji su dosadašnji nama javiti, tako da ne bismo ne daj Bože svim investitorima sada doveli se u situaciju da izazovemo kao država sebi nekakve probleme. Jasno da oni imaju sada pravo se javiti u jednom režimu, … /ne razumije se/… završnom, a onda novi investitori u drugom. A i novi ovi koji su u prijelaznom i završnom oni moraju objekt završiti u 5 godina to je važno znati. Znači, ako svi oni riješe svoj status najkasnije recimo do kraja lipnja iduće godine, danas za godinu dana, svi ti projekti moraju biti završeni u 5 godina. U protivnom oni gube odobrenje i izgubili su novac i nemaju, moraju osloboditi taj prostor. Što se tu još dodatno događa? Događa se to da mi ćemo onda znati otprilike koliko će stvarno ti kapaciteti biti, a paralelno u Nacionalnom planu oporavka smo planirali ozbiljna sredstva kako i na koji način ćemo izgraditi tu mrežu koja će to prihvatiti. Znači Nacionalnim planom oporavka je kao autocesta, a odmorišta i benzinske postaje gdje se tankaju gorivo auta koji idu po autocesti su ustvari ovi energetski objekti koji moraju biti napravljeni i država mora osigurati i jedno i drugo u smislu administrativno … Tu bih se složio da je ovaj Zakon jednostavno će prisiliti našu administraciju u svim našim tijelima da bude efikasnija i da bude učinkovitija u smislu rokova. Jednostavno rokovi, stavili smo da je preduvjet za donošenje energetskog odobrenja prostorni plan. Znači mi nismo 5 godina kada smo govorili o 5 godina, 5 godina je dovoljno vremena, jer je preduvjet prostorni plan, preduvjet je da HOPS izda privremeno rješenje da je tu moguć priključak i preduvjet je da zaštita prirode i okoliša kaže da to nije neka zapreka da se na tom mjestu nešto može napraviti. Jer ako oni to netko od njih kaže mi ne možemo tu lokaciju koristiti. To je što se tiče toga. Što se tiče što je gospodin Pavić ovdje govorio o kontaktnoj točki, jasno da kontaktna točka mora biti ta. Mi smo ovdje se odredili za HROTE da ta institucija osigura sve podatke za buduće investitore i za građane da na jednom mjestu se zna i da se ažurira što sve nekome treba da bi nešto napravio. Ta točka neće biti konzultantska točka da će ona njima to raditi. Ta točka je samo točka koja će njima dati potpunu informaciju što oni moraju napraviti i to je jako bitno znati. Što se tiče podataka i kako će se oni razmjenjivati, zato i postoji neovisnost distribucijskog i prijenosnog sustava koji jedini imaju podatke o svima, a i zato postoji i i aktivnosti koje mi kao država provodimo sa nadležnim državnim tijelima i uključujemo odnosno uključili smo već sve te organizacije u ozbiljne zaštite cyber sigurnosti. Jer smo svjesni toga da ne mogu takva poduzeća ne biti u tom dijelu da se ne samo podaci građana koji jasno se ne smiju isto dijeliti nego ne daj Bože uopće da se cijeli sustav ugrozi da on u tom dijelu ne bude siguran. Znači, kompletni energetski važni subjekti u Hrvatskoj su od strane države u tom dijelu gdje se uvode s određenim programima određene zaštite, koje jednostavno su nužnost danas. što se tiče skladištenja, to sam vam rekao otprilike gdje je tu benefit i gdje je tu prednost. Što se tiče elektromobilnosti i punionice, jasno da mi moramo na tome raditi, jer bez toga nema života. I ono što je uvažena zastupnica Peović da mi moramo imati državni i ostali … /ne razumije se/… . To je jednostavno nemoguća misija. Mi smo se sa takvim sustavom gospodarskim prije nekih 30 i nešto godina. Ali jasno da država mora napraviti sve da zakonske regulacijski okvir i sigurnost koja je prisutna u donošenju propisa bude takva da tržište ne bude to koje će biti remetilački faktor, nego da tržište funkcionira samo po sebi. I što se tiče HOPS-a i HOPS-a d.d. još jedanput naglašavam. Tu jednostavno nema nikakvih problema da HOPS d.o.o. postane HOPS d.d. Možda je problem zašto što se recimo nadzorni odbori ne mogu često mijenjati u HOPS-u d.d., kao što se mijenjaju u HOPS-u d.o.o. Čini mi se da je možda to jedan od većih motiva zašto možda s nekih strana stalno govore da taj HOPS d.o.o. se ne smije pretvoriti u HOPS d.d. Ja to nikako ne mogu razumjeti da to je problem. Ako je direktiva rekla da mora, a osobno mi smo mišljenja isto što je i gospodin zastupnik u ime Kluba HDZ-a rekao da zašto bi sutra bio problem i HEP d.o.o. da to bude. D.d. u trgovačkom smislu odnosno u trgovačkom pravu najveći stupanj i po meni najkvalitetniji stupanj organiziranje nekog trgovačkog društva i to bi bilo od mene to. Ja se zahvaljujem. Ovaj zakon će doći u drugo čitanje jasno nakon ljetne stanke. Obzirom da ćemo pomno ispratiti sve što ste rekli, ako eventualno još bude nekakvih dodatnih komentara, primjedaba od strane tijela državne uprave sve ćemo to ugraditi. Jasno da ćemo ugraditi i sve što je Odbor za zakonodavstvo rekao i očekujemo da ćemo već 15. 09. imati u ovom Saboru isporučen Konačni prijedlog zakona ispred Vlade Republike Hrvatske, jer nam je jako bitno da ovaj Zakon stupi na snagu najkasnije 1. 10. ove tekuće godine. Imamo nekoliko replika. Prva je poštovanog zastupnika Bačića. **Bačić, Ante (HDZ)** Zahvaljujem potpredsjedniče. Poštovani državni tajniče, ja se slažem, ja prvi gledam ovaj Zakon kroz cijeli paket zakona i strategija koji dolaze iz vašega Ministarstva i čestitam na promišljanjima i na viziji strateškoj kuda idemo i gdje vidimo Republiku Hrvatsku. Ali se slažem i s vama da smo stavili jako ambiciozan plan i da su rokovi jako kratki. Evo uzmimo samo vezano za punionice električnih vozila, punionice će se lako napraviti to je najmanji problem. Nama trebaju vozila. Da bi vozila bila dostupnija kao što je kolega napomenuo oni su preskupi. Poticaji su odlična stvar. Ali da bi dosegli u tako kratkom vremenu ambiciozni plan od 10, 15, 20% električnih vozila u našem javnom prometu ili cestovnome mi moramo napraviti jedan drastičan korak, a taj drastičan korak je npr. za početak ukinuti nam sljedećih 5 godina PDV-e na nabavku električnih vozila.

za sada tako je komisija odredila 14% obnovljivih izvora energije u prometu. Mi smo sada negdje na 7% bili na kraju ovog razdoblja. Znači kroz sve moguće vrste biogoriva bilo naprednih, super naprednih to je maksimalno 8 do 9%. Znači 5% mora biti električna energija. Električna energija u tih 5% će biti velikim dijelom kroz punionice, a onda jasno i kroz korištenje vozila koje će biti. PDV-e oslobođenje za električna vozila, to je tema za Ministarstvo financija. Ali mislim da je pametnije nešto drugo napraviti, nego skidati PDV-e. Bolje dati poticaje, a da se PDV-e plaća jer onda kreće lančana reakcija na svako, onda bi svatko tražio oslobađanje PDV-a za sve te. Tako da logika Ministarstva financija vam je u pravcu da se bolje dati poticaj za ono što je bitno, a PDV-e neka svatko plati. **Reiner, Željko (HDZ)** Sljedeća replika poštovane zastupnice Mrak Taritaš. Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče Hrvatskoga sabora. Poštovani državni tajniče, jedna od novina u zakonu su energetske zajednice građana. Dakle, to je nešto što imamo novo u zakonu, nešto što se je omogućeno, omogućuje se dakle riječ je o novom institutu. je poznat. Poznat je u Europi. Poznat je i u nekim drugim zemljama, pa me zanima sljedeće. Kada ste razmišljali o tome i kada ste odlučili staviti u zakon da li ste malo konzultirali neka druga iskustva i da li ste vidjeli što bi to bilo najprimjenjivije da zaista to i profunkcionira? Jer kada je recimo riječ o nekretninama i kada vas netko pita za cijenu nekretnina, onda svi kažu lokacija, lokacija, lokacija. Ja mislim da će za ovaj zakon biti izuzetno važna informacija, informacija, informacija. Hvala lijepo. Hvala. Mi smo se jasno rukovodili direktivama. Ali nismo samo rukovodili se direktivama, nego iskustvima drugih zemalja članica. isto na pragu kao naši susjedi Slovenci na tragu regulacije cijele te priče, a to je ovo prvenstveno što se misli da se vezujemo za prvu trafostanicu da jednostavno vidimo kako će to funkcionirati i mislimo da će tu jasno HERA odigrati svoju ulogu da detaljno propiše sva sva pravila koja trebaju biti. Naše je mišljenje da će taj dio se polako uspostaviti. Već imamo na nekim sjevernojadranskim u kvarnerskom dijelu otoka već su se osnovale energetske zajednice tako da ćemo biti jako aktivni u komunikaciji s ljudima i to je ustvari stavljanje solara na krov, samo ne obične obiteljske kuće nego višestambene zgrade što je .../nerazumljivo/... dodatni interes u solarizaciji Hrvatske. Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče. Drago mi je da ste spomenuli u svom završnom obraćanju upravo ovo pitanje energetskog siromaštva. Dakle, ovdje danas možda nije bilo mnogo riječi o jednom dokumentu, dakle Europskom zelenom planu, koji, ja bi mogao reći da je zapravo i temelj između ostalog i ovog Prijedloga zakona i mislim da nije nauštrb spomenuti kako je upravo u tom dakle, Europskom zelenom planu, između ostalog, spomenuto dakle da ukloniti rizik energetskog siromaštva, upravo ovo što ste vi pričali na repliku kolegice koja je to iznijela, gdje se između ostalog, spominju i različiti učinkoviti dakle programi financiranja upravo koji bi pomogli i zapravo ublažili ove, nazovimo to tako energetski udar na građane, odnosno otklonili ovu bojazan koja možda dolazi sa određenog dijela

trebamo osigurati i dostupnost energije, da svatko ima priključak i onaj tko nije u situaciji da taj isti plati, znači osigurati kako i na koji način potpomognuti te građane da ga oni stvarno i dobiju i da ga netko u njihovo ime plati jer ga očito oni to neće moći napraviti, a onda kasnije, jasno i vidjeti kako i na koji način tu energiju koju troše, da se u slučaju da je oni isti opet ne mogu platiti, da se plati. Znači to je znači jedna višestruka akcija, a svodi se na to da u smislu tehničkom, da se osiguraju preduvjeti, a u smislu financijskom kroz određene potpore u samim tim instalacijama, plus potpore u samom plaćanju, to jednostavno trebamo razraditi i mislim da je to moguće, sad već postoje sustavi, ali oni se još dodatno moraju unaprjeđivati. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala vam lijepa. Time bih zaključio raspravu o ovoj točci. O njoj ćemo glasovati kad se steknu uvjeti, a sada ćemo napraviti jednu stanku radi provjetravanja, pa se vidimo O pardon, 13 i 10 minuta.

poštovana kolegica

Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Poštovani državni tajniče sa suradnicima, kolegice i kolege,

Hvala vam